zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer ministrici za zdravje doktorici Valentini Prevolnik Rupel, izvolite.

Najlepša hvala za besedo. Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek poslala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih. Naj uvodoma poudarim, da Zakon o zdravilih natančneje ureja področje zdravil v Republiki Sloveniji. Nacionalna zakonodaja se na tem področju usklajuje s pravnim okvirom EU, saj je regulacija zdravil primarno določena na evropski ravni. Cilj zakona je zagotoviti, da so vsa zdravila na trgu varna, kakovostna in učinkovita ter zagotoviti nadzor nad njihovim prometom, proizvodnjo in distribucijo. o zdravilih je torej ključen za zaščito javnega zdravja, saj zagotavlja, da so na trgu le tista zdravila, ki izpolnjujejo stroge standarde varnosti, in kakovosti. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami prenašamo v slovenski pravni red več evropskih predpisov, vključno z direktivo 2017/1572, ki ureja in določa pravila za dobro proizvodno prakso za zdravila za uporabo v humani medicini in izvajanje uredbe 2022/123, ki podrobneje ureja okrepljeno vlogo Evropske agencije za zdravila, to je EMA, pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov na način, da se JAZMP podeli pristojnost za izvajanje te uredbe. Predlagane spremembe zakona upoštevajo tudi določbe uredbe 536/2014, ki ureja klinična preizkušanja zdravil za uporabo v humani medicini in uredbe 2019/6, ki ureja področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Pri tem bi poudarili, da sta ti dve področji primarno urejeni na EU ravni in obe uredbi že veljata. Določbe iz omenjenih uredb, ki nalagajo implementacijo na nacionalni ravni, pa so urejene z uredbo Vlade o izvajanju EU uredb. S predlaganimi spremembami torej usklajujemo določbe zakona z evropskim pravnim redom na omenjenih področjih, pri čemer v obstoječo ureditev dodatno ne posegamo. Predlog zakona pa prinaša tudi druge novosti, katerih glavni poudarki so sistemske rešitve za financiranje in dostop do zdravil v izjemnih razmerah ali kriznih situacijah za vse paciente v Republiki Sloveniji. S tem se uveljavljajo mehanizmi, ki v kriznih situacijah omogočajo hiter odziv in tako prispevajo h krepitvi pripravljenosti krize. Krepitev odgovornosti imetnikov dovoljenja za promet z zdravili za zagotavljanje ustrezne in neprekinjene preskrbe z zdravili. Strožji nadzor nad oglaševanjem izdelkov, ki niso zdravila. Uvedba ukrepov za obvladovanje tveganj, pomanjkanje zdravil na trgu, vključno z obveznostmi deležnikov v celotni dobavni verigi zdravil glede obveščanja o prihodu zdravila na trg.

Celovita ureditev področja priprave in uporabe ne rutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje, za uporabo v humani medicini in pa uradna kontrola kakovosti učinkovin v prometu zaradi varovanja javnega zdravja. Predlog zakona torej naslavlja več ključnih področij z namenom zagotavljanja večje varnosti, učinkovitosti in dostopnosti zdravil. Z uvajanjem jasnejših postopkov in izboljšanjem nadzora nad trgom zdravil postavljamo zakonodajni okvir, ki bo odražal najvišje standarde varnosti in kakovosti ter hkrati omogočal hitrejši in enostavnejši, predvsem pa varen dostop pacientov do terapij. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Veri Granfol. Izvolite. Hvala lepa. Odbor za zdravstvo je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja, ministrica za zdravje je predstavila predlog zakona, katerega namen je, da so vsa zdravila na trgu varna, kakovostna in učinkovita ter da je zagotovljen nadzor nad njihovim prometom, proizvodnjo in distribucijo. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je predstavil mnenje ZPS in povedal, da vloženi amandmaji naslavljajo zgolj številne nomotehnične in vsebinske pomisleke ZPS, medtem ko neskladnost veljavne in predlagane ureditve z Ustavo ostaja. Predstavnik Komisije Državnega sveta je predstavil pisno mnenje in poudaril, da komisija predlog zakona podpira. Izpostavil je nekatere poudarke. Iz razprave članov komisije, in sicer predloge glede razdeljevanja tablet kalijevega jodida, pomisleke in pričakovanja glede ureditve področja donacije zdravil, poslovnih subjektov izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter opozoril na pomanjkljivo obrazložitev finančnih posledic predloga zakona. Direktor Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke je povedal, da so sodelovali pri oblikovanju predloga zakona in ga podpirajo. Opozoril je na potrebo po spremembi določbe, ki bi agenciji dodelila večjo samostojnost pri zaposlovanju ter večjo fleksibilnost pri določanju višine plač zaposlenih. Predstojnica Centra za informatiko v zdravstvu Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pojasnila, zakaj nasprotujejo množičnemu razdeljevanju tablet kalijevega jodida prebivalcem v okolici Nuklearne elektrarne Krško, ki ga predvideva predlog zakona. Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je opozorila na nedefiniran način in obseg financiranja v predlogu zakona, iz katerega ni bilo mogoče ugotoviti, kdo bo plačnik zdravil. Pri tem je izrazila mnenje, da mora imeti plačnik možnost vpliva na višino stroška, vključno z možnostjo dogovarjanja za nižje stroške priprave ter zdravljenje s temi zdravili. Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije je povedala, da lekarniška dejavnost pozdravlja določene ukrepe iz predloga zakona, ki bodo pomagali pri razreševanju pomanjkanja zdravil glede člena predloga zakona povezanega z zagotavljanjem zdravil za namen jodne profilakse je predstavila stališča zbornice ter pozvala k ustrezni ureditvi tega člena v sodelovanju z več deležniki. V razpravi je poslanec koalicije povzel nekatere ključne rešitve predlaganega zakona ter pri tem poudaril, da je le ta nujno potreben in ga podpirajo. Strinjal se je s predstavnikom Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, da je materija predlaganega zakona živa in se spreminja. Menil je, da bo potrebno zakon najverjetneje že čez dve leti znova obravnavati. Med rešitvami je izpostavil zagotavljanje preskrbe z zdravili v izjemnih primerih ter nemoteno, neprekinjeno, stalno in transparentno dobavo in distribucijo zdravil, sankcioniranje v primeru zlorab in zavajanja z zdravili, boljše obvladovanje tveganj pomanjkanja zdravil na trgu in ureditev področja donacij zdravil. Predstavnica predlagatelja je ob zaključku razprave podala dodatna pojasnila na pomislek ZPS glede ustavnosti predloga zakona ter glede pomislekov na način razdeljevanja zdravil s kalijevim jodidom. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Na podlagi sprejetih amandmajev na odboru je pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki ga danes obravnavamo. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Damijan Bezjak Zrim, izvolite. DAMIJAN BEZJAK ZRIM (PS SD): Spoštovana podpredsednica, spoštovana ministrica z ekipo, kolegice in kolegi! Danes obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih. Regulacija zdravil je primarno določena na evropski ravni, s predlaganimi spremembami predloga zakona pa se v slovenski pravni red prenaša evropske predpise. Socialni demokrati menimo, da je ključno, da so vsa zdravila na trgu varna, kakovostna in učinkovita, kar je tudi cilj tega zakona. Hkrati pa je z zakonom zagotovljen tudi nadzor nad zdravili, njihovim prometom, proizvodnjo in distribucijo, predvsem za uporabnike potrebno označevanje embalaže in navodila za uporabo. Predlog zakona ureja področje proizvodnje zdravil za uporabo v humani medicini ter klinična preizkušanja le-teh. Nadalje uvaja lažje sankcioniranje v primeru kršitev na področju prepovedi zavajajočega oglaševanja izdelkov, ki niso zdravila, prepovedi obvladovanja pomanjkanja zdravil ter bolj celostno ureja področje uporabe pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje. Ureja pa se tudi poenotenje nacionalne zakonodaje z uredbo Evropske unije glede vloge Evropske agencije za zdravila v primeru krize ali nove epidemije ter uvedbo centralne baze zdravil. Med drugim uvaja novosti na podlagi preteklih izkušenj s pandemijo, naprimer kot so uvajanje celovite sistemske rešitve za financiranje in dostop do zdravil v kriznih situacijah. Predlog zakona podpira tudi Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, čeprav v svojem poročilu opozarja na pomanjkljivo obrazložitev finančnih posledic. Vloženi amandmaji pa naslavljajo predvsem nomotehnične pomisleke, ki jih je podala Zakonodajno-pravna služba. Morebitne vsebinske neskladnosti pa bodo urejene s podzakonskim predpisom, saj gre po besedah direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke za zakon, ki zaradi narave same materije potrebuje nenehne izboljšave. Socialni demokrati predlog zakona podpiramo, saj je zaradi zamud pri implementaciji tega le nujno potreben. Še posebej izpostavljamo ažurnost glede vpeljave protokolov za neprekinjeno preskrbo in razdeljevanje zdravil

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Poslanci stranke Demokrati smo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih proučili tako z vidika zaščite javnega zdravja kot tudi strateške odpornosti države v kriznih razmerah. Zdravila so namreč strateško blago, v letu 2023 so predstavljala 34 odstotkov slovenskega izvoza. Ob tem pa se soočamo z realnostjo. Pomanjkanje zdravil ni več izjema, ampak postaja sistemski izziv. In v tem kontekstu pozdravljamo in podpiramo osnovno usmeritev zakona ter določene rešitve predloga zakona. Zdaj naj povem, kateri so tisti ključni poudarki, ki jih podpiramo. To je sistemska ureditev preskrbe z zdravili v izjemnih razmerah, 62. TRAK (VI) 14.15 (nadaljevanje) o tem govori 141. člen, in sicer z ureditvijo financiranja v kriznih situacijah, potem možnost sprostitve zdravil iz državnih blagovnih rezerv. Če Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke oceni, da gre za kritično pomanjkanje, lahko predlaga torej sprostitev zalog. To menimo, da je korak v pravo smer, a hkrati bi želeli večjo operativnost in, tako kot že tudi pri prejšnjem zakonu, manj administrativnih zavor oziroma ovir. Potem uvedba minimalnih zalog zdravil za imetnike dovoljenj, veletrgovce in lekarne. S tem država tudi prvič določa natančno odgovornost zasebnih deležnikov za pripravljenost sistema. Donacije zdravil urejene v celoti. Podpiramo torej v tem smislu večjo preglednost, jasne roke odgovornosti donatorjev in vključitev humanitarne pomoči na podlagi bilateralnih dogovorov ali EU mehanizmov. Prav tako podpiramo krepitev vloge javne agencije kot osrednjega regulatorja na področju zdravil. zraven izražamo tudi nekatere pomisleke. Tukaj bi omenila najprej zamudo pri implementaciji direktive. Jaz se zavedam, da bi lahko to tudi že prej naredili, da ni to vse samo odgovornost te Vlade, ampak zamuda je bila kar 8 let. Takšna neodzivnost pa nas kot državo slabša znotraj Evropske unije in tudi slabi naš ugled na področju farmacevtske zakonodaje. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke v tem zakonu pridobiva nove naloge, a obenem moramo omeniti, da je pa kadrovsko podhranjena, tako kot še nekateri drugi segmenti v javnem zdravstvu. Z letno distribucijo okoli 50 milijonov škatlic zdravil in vse večjimi zahtevami je neodgovorno, da javna agencija še vedno nima možnosti samostojnega zaposlovanja v okviru lastnega finančnega načrta. In kot so sami opozorili v Javni agenciji, še vedno ne morejo dodatno zaposlovati v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. Tudi Zavod za blagovne rezerve tukaj opozarja, da pa ni pripravljen za morebitno vlogo uvoznika zdravil, saj v bistvu opravlja zgolj nalogo skrbnika zalog, kar pomeni, da pri morebitni širitvi nalog sistem izredne preskrbe odpove že na prvi oviri. To mora biti torej sistemsko urejeno, ne zgolj prepuščeno improvizaciji. Moram pa še opozoriti, da ni predvidenega mehanizma za odziv na nova tveganja, kot so recimo bioepidemije ali pa geopolitične krize v oskrbovalnih verigah. Mi si želimo, da bi imeli varno, stabilno in transparentno oskrbo z zdravili. Verjamem tudi, da je to eden od korakov, ki gredo v to smer s to zakonodajo. To mora tudi postati ena ena od prioritet nacionalne varnosti, primerljiva recimo z energijo, vodo. Poslanci Socialne demokrati bomo ta zakon podprli, ker prinaša nujne ukrepe za okrepitev sistema preskrbe z zdravili, odpira vrata boljšemu kriznemu upravljanju in odgovarja na številne pobude stroke. Vendar pa je potrebno v prihodnje nasloviti ključna vprašanja, ki so bila v tej fazi bodisi prezrta ali pa nedomišljena dovolj, predvsem ko govorimo v zvezi z viri za izvajanje, nadzornimi mehanizmi in proaktivno pripravo na prihodnje krize. Tukaj naj omenim samo letno posodabljanje zalog zdravil, razmisliti o ustanovitvi vladnega strateškega sveta za zdravila. Vsekakor pa je od vseh nas dolžnost, da bodo zdravila varna, kakovostna ter pravično dostopna. Kot že rečeno, pa bomo poslanci Socialne demokrati ta zakon podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega magister Rastislav Vrečko, izvolite. Hvala predsedujoča. Spoštovana ministrica in ekipa, cenjene kolegice in kolegi poslanci! Z novelo zakona, ki jo danes obravnavamo, bomo predvsem uvedli večje večje spremembe na področju zagotavljanja preskrbe z zdravili, predvsem v izjemnih razmerah. Celostna in sistemska ureditev zagotavljanja preskrbe z zdravili v izjemnih razmerah bo z manj administrativnimi ovirami. Zagotavljanje proračunskih sredstev za nabavo potrebnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, preskrbo končnih uporabnikov s temi zdravili 63. TRAK: (SC) možnost predpisovanja teh zdravil več posameznikom hkrati, možnost vročanja in izdaje ne glede na razvrstitev zdravil. Celostno se ureja tudi donacije zdravil. Dopolnjuje se vsebina, vezana na zagotavljanje tablet kalijevega jodida ter predčasnega razdeljevanja navedenih tablet v okolici Nuklearne elektrarne Krško za namen izvajanja preventivnega zaščitnega ukrepa. S predlogom zakona se v nacionalno zakonodajo ravno tako prenaša določba, evropskih predpisov, ker v prejšnjih spremembah niso bili v celoti preneseni. Predlaga se nov 90.a člen, v katerem se ureja izdaja potrdila o kakovosti zdravil, ki vstopajo v mednarodni promet na ozemlju Republike Slovenije s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Usklajuje se tudi časovni vidik javljanja posameznih sprememb, vezanih na dovoljenje za proizvodnjo zdravil in dodaja obveznost javljanja dodatnih sprememb podatkov iz dovoljenja za proizvodnjo zdravil. Prav tako se uvaja obveznost zagotavljanja storitev v javnem interesu tudi imetnikom dovoljenj za promet z zdravili, ki morajo zagotavljati ustrezno in neprekinjeno dobavo zdravil, za katera so sporočili prisotnost v prometu v Sloveniji. Predlog prinaša tudi spremembe, ki bodo omogočale lažje izvrševanje nekaterih določb Zakona o zdravilih ter spremembe z namenom boljšega obvladovanja tveganj pomanjkanja zdravil na domačem trgu. Ključni cilj predloga zakona je tako zagotavljanje varnih, kakovostnih in učinkovitih zdravil na trgu ob zagotavljanju nadzora nad njihovim prometom, proizvodnjo in distribucijo. Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona seveda podprli soglasno. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica magistrica Karmen Furman, izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani navzoči! Po navedbah predlagatelja Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih prinaša implementacijo več evropskih direktiv in uredb ter uvaja nujno potrebne spremembe na področju zagotavljanja preskrbe z zdravili v izjemnih razmerah spremembe, ki bodo omogočile lažje izvrševanje nekaterih določb zakona ter spremembe zakona vezane na boljše obvladovanje tveganj pomanjkanja zdravil na trgu. tako kot pri večini zakonov, ki jih v tem mandatu v Državni zbor pošlje Vlada Roberta Goloba smo tudi pri tem priča naslednji praksi. Vlada kot predlagatelj uvodoma poudarja izjemne rešitve, ki naj bi jih prinesel zakon pred obravnavo zakona, na matičnem delovnem telesu pa koalicija vloži številne amandmaje. Zakonodajnopravna služba, večinoma pa tudi deležniki, pa opozarjajo na številne nedoslednosti ter protiustavne možne spremembe. In kot rečeno, tudi pri Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih se to dogaja. Sicer nekatere nujno potrebne rešitve in posodobitve zasenčijo nepregledni in na mestih nerazumljivi amandmaji ter mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja na neskladje. Veljavne ureditve kliničnega preizkušanja zdravil za uporabo v humani medicini in zdravil za uporabo v veterinarski medicini z Ustavo. Koalicija je z amandmaji, sprejetimi na seji matičnega delovnega telesa odpravila zgolj nekatere nomotehnične dileme, več od tega pa ne. Torej, koalicija, ki se je oklicala za prvo braniteljico pravne države, bo sprejela zakon za katerega Zakonodajno-pravna služba eksplicitno napiše, citiram: "Predlagana zakonska ureditev ne rešuje neskladnosti veljavne ureditve z Ustavo na področjih kliničnega preizkušanja zdravil za uporabo v humani medicini in zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ampak jo še poglablja." konec citata. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zaradi vsega navedenega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih ne moremo podpreti. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolegica doktorica Vida Čadonič Špelič, izvolite.

v humani medicini. Ureja pa se tudi izvajanje uredbe o okrepljeni vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem obvladovanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, kot pristojni organ pa se seveda za izvajanje te uredbe določa Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Strateški svet za zdravila, ki je posvetovalni organ ministra, se zadolži, da pripravi seznam esencialnih zdravil. Torej, Javna agencija za zdravila bo lahko bolj samostojno določala, katere zunanje strokovnjake bo vključevala v reševanje zadev s področja svojih pristojnosti. Prav tako bo lahko samostojneje imenovala svoje zaposlene ali zunanje strokovnjake v odbore in strokovna delovna telesa Evropske agencije za zdravila, z izjemo od članov upravnega odbora Evropske agencije za zdravila, ter v organe, ki deluje v okviru mreže vodij nacionalnih pristojnih organov za zdravila, kar je v našem primeru JAZMP. V Novi Sloveniji ocenjujemo kot pozitivno. Da se v izogib prevaram jasno zapiše, da je prepovedano oglašati ali dajati v promet izdelke, kakorkoli predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih, če nimajo dovoljenja, da so lahko v prometu, dejansko kot zdravilo. To pomeni, da mora biti iz centralne baze zdravil razvidno, da ima izdelek dovoljenje, na podlagi katerega je v prometu in se dejansko predstavlja kot zdravilo. Ureja se tudi področje zagotavljanja in financiranja zdravil v izjemnih razmerah, torej v krizah. Spomnimo se, kakšne pomanjkljivosti so bile v času covid krize. Zato izrecno pozdravljamo tako uredbo, ki sem jo prej rekla, ki jo je sprejela Evropska komisija in tudi prenos uredbe v naš pravni red. s tem se bo to področje pravzaprav omogočilo, da hitreje sprejema ukrepe, da hitreje nabavlja zdravila. Širijo se tudi obveznosti deležnikov v celotni dobavni verigi zdravil, tudi glede obveščanja o prihodu zdravila na trg, sporočanja informacij o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z določenim zdravilom ali o motnjah o preskrbi z določenim zdravilom, kar se v danem trenutku še vedno dogaja. Navesti moramo tudi razloge za motnje v preskrbi oziroma z zdravili in oceniti vpliv na javno zdravje in navesti ukrepe za zmanjšanje morebitnega negativnega vpliva, torej manjkajočih zdravil. Edino vprašanje, ki se nam v Novi Sloveniji postavlja, je, ali in v kolikšni meri lahko deležniki v dobavni verigi dejansko ocenijo vpliv pomanjkanja zdravil na dejansko javno zdravje? V Novi Sloveniji ocenjujemo, da zakon vendar prinaša nekaj pozitivnih sprememb, Predvsem pozdravljamo, kot sem že rekla, spremembo pri zagotavljanju in financiranju zdravil v izjemnih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

Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, kolegu Milanu Jakopoviču, izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 35. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predstavil razloge za sprejem predloga zakona in njegove ključne rešitve. Med drugim je pojasnil, da predlog zakona naslavlja nekatera vprašanja in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zadnje novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Pobude za spremembe zakona so bile podane v okviru strokovnega odbora Ekonomsko-socialnega sveta, ki je dosegel dogovor o spremembah drugega, 18. in 19. člena veljavnega zakona, ki se s predlogom zakona tudi urejajo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da so bila k mnenju podana tudi pisna pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, iz katerih izhaja, da sta 1. in 2. člen predloga zakona ustrezno obrazložena. V zvezi s 3. členom je pojasnila, da izrecno navajanje, da za poslovodne osebe ni treba voditi evidence o izrabi delovnega časa, ni potrebno. Amandma koalicijskih poslanskih skupin k 3. členu pa odpravlja nejasne sklice, zato je iz zakonodajno- tehničnega vidika ustrezen. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. Med drugim je izpostavil, da so predstavniki interesov delodajalcev v Državnem svetu opozorili, da zakonodaja na tem področju še vedno ne ustreza aktualnemu stanju in pričakujejo, da bo pristojno ministrstvo čim prej pripravilo zakon, ki bo ustrezno naslovil izzive sodobnega časa, primer sodobne oblike dela, ter hkrati zadostil zahtevam in pričakovanjem delojemalcev. Članice in člani odbora iz poslanskih skupin opozicije so v razpravi izpostavili, da so spremembe zakona nujne in potrebne, sprejete pa bi bile lahko že veliko prej. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je že večkrat v zadnjem letu predlagala spremembe veljavne zakonodaje na področju evidentiranja delovnega časa, vendar so bile te vsakič zavrnjene. V zvezi s slednjim so v koalicijskih poslanskih skupinah izpostavili, da so bili pretekli predlogi Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke izrazito na strani delodajalcev, medtem ko koalicija sledi predlogom, ki so usklajeni med socialnimi partnerji. V Poslanski skupini Nove Slovenije so pojasnili, da s predlogom zakona koalicija uvaja debirokratizacijo lastnih predlogov, in da imajo ti predlogi velik vpliv na gospodarstvo, plače in preživetje državljanov. V poslanskih skupinah koalicije pa so poudarili, da je bila tudi zadnja novela zakona, pri izvajanju katere so zaznali težave v praksi, usklajena med socialnimi partnerji, vendar še v času prejšnje vlade. Zato so glede socialnega dialoga izpostavili, da je še veliko prostora za izboljšave. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 28 členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandma pa je vključen v dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni

Hvala lepa. V Poslanski skupini Levica podpiramo predlog spremembe zakona, ker ohranja bistvene varovalke za delavce in delavke. Hkrati pa odpravlja nekatere nejasnosti in birokratske pasti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Toda še preden gremo v podrobnosti, ne moremo mimo hinavščine, ki spremlja razprave o tem zakonu skozi ves čas. Zgodba o evidenci delovnega časa, ki jo današnja opozicija posmehljivo imenuje štempljanje, in ki je bila uvedena prav v času vlade Janeza Janše v letu 2006, je v resnici zgodba o politični hinavščini, sprenevedanju in dvoličnosti. Govorimo o istih političnih akterjih. Ki so se včeraj, kot vlada Janeza Janše aktivno trudili in delali za sprejem obveznega elektronskega vodenja evidenc za vse, vnosom vseh možnih podatkov. Vključno z odmorom oziroma malico, referenčnimi obdobji na dnevni bazi in mesečnimi seštevki 66. TRAK: (VP) 14.35 (nadaljevanje) in vse to počeli celo v času pandemije. Sedem sej pogajalske skupine, obravnava na Ekonomsko-socialnem svetu in dosežena usklajeno s socialnimi partnerji. To ni bil njihov mimobežni predlog, to je bil, lahko rečemo, kar strateški projekt vlade Janeza Janše in njegovega ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja iz Nove Slovenije. Danes in vse od sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti aprila 2023 pa ti isti akterji, isti ljudje, iz opozicijskih klopi taisti zakon zaničujejo kot neumnost, dušenje gospodarstva, ministra označujejo za nesposobnega, zakon za ideološki konstrukt, sebe pa kot edine in najbolj pametne rešitelje sistema. Tudi danes bomo zelo verjetno poslušali njihovo pokroviteljsko izvajanje, a zdrava pamet govori, da verodostojni ljudje ne obračajo svojega mnenja za 180 stopinj, odvisno predvsem od tega, ali so v opoziciji ali na oblasti. Včeraj so uvajali štempljanje za vse, danes bi ga črtali za vse. Za en sam stolček več bi prodali državo, sprli narod in zanikali lastne predloge. Ena in ista ekipa danes v opoziciji je bila prva v vrsti, ko ga je bilo treba sprejemati in prva v vrsti za mikrofon, ko ga je bilo treba zasmehovalno rušiti. Toliko o verodostojnosti njihovih predlogov. Kar zadeva konkretne vsebine novele in sprememb, ki so pred nami, pomembno je, da ostajajo ključne varovalke za delavce, kot so obvezno beleženje prihodov in odhodov, nadur ter mesečni seštevki v posebnih delovnih pogojih - nočno delo, delo ob nedeljah in tako naprej. Hkrati pa se zakon razbremeni tam, kjer beleženje ni imelo praktične vrednosti, na primer pri odmoru. To ni popuščanje komurkoli, ampak uveljavljanje načela sorazmernosti in zdrave pameti. Ministrstvo za delo je z vso resnostjo in odgovornostjo spremljalo izvajanje zakona v praksi, zbiralo odzive in pripravilo ciljne, ciljno usmerjene predloge sprememb, ki so danes pred nami, kar smo napovedali že ob sprejemanju zakonodaje aprila 2023. Posebej pomembno je, da se evidenca ohranja za širok krog oseb, tudi za študente, upokojence in sezonske delavce, saj gre pogosto za najbolj izkoriščane in najbolj, najmanj zaščitene delavce. Zakon mora delovati zanje, hkrati pa preprečiti zlonamernim njegovo izigravanje. Z novelo zakona se omogoča tudi elektronsko obveščanje delavcev, kar pomeni večjo fleksibilnost in boljšo sledljivost. To niso popravki, ki bi zakon razvodeneli, temveč ga delajo bolj uporabnega, bolj pravičnega in bolj jasnega. V Levici bomo zakon podprli, ker ščiti jedro tega, kar je pomembno: pravico delavca do pregleda nad lastnim delom, zaščito pred izkoriščanjem in jasna pravila za vse. Hkrati pa bomo opozarjali na tiste, ki bi danes rušili to, kar so včeraj s peno na ustih predlagali. Ker ne gre le za zakon, gre tudi in predvsem za verodostojnost. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nepovezanih poslancev, zanjo kolegica Eva Irgl. Izvolite.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pred seboj imamo torej novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Že ko je prvotna sprememba zakona prišla v Državni zbor, sem opozarjala, da se bodo, če ne prej pa v praksi, ko bo zakon začel delovati, pokazale ključne anomalije in nesprejemljivosti omenjenega zakona, kar bo seveda imelo posledice, zlasti birokratske in administrativne, na ključne deležnike, saj so nekatere določbe povsem neživljenjske in ne izhajajo iz realnega stanja, v katerem se nahaja poslovno okolje. Vsekakor so spremembe zakona nujne, bi pa se lahko zgodile že bistveno prej, saj smo tako v opoziciji kot delodajalske organizacije na to ves čas opozarjali. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti tako ureja področje večje varnosti za delavca v okviru delovnega procesa, predvsem pa določa jasnejša razmerja, zagotavlja pravico delavca do vpogleda v podatke iz evidenc, delodajalcu pa nalaga, da mora evidence hraniti, kolikor bi kršil zakonska določila, pa je zanj predvideno plačilo globe. Že v času sprejemanja teh sprememb je bilo opozorjeno na to, da se določene ureditve znotraj zakona podvajajo, saj so urejene že v nekaterih drugih področnih zakonih, kar nedvomno vnaša zmedo v že obstoječ sistem. Sedanje spremembe zakona pa gredo predvsem v smeri natančnejše opredelitve oseb, za katere je ob zaposlenih delavcih tudi potrebno voditi evidenco oziroma je tudi za njih vodenje evidenc utemeljeno. Definicija delavca se tako spremeni, da ne zajema več tistih oseb, ki delo pretežno opravljajo s sredstvi delodajalca, pa dela ne opravljajo osebno in niso vključene v njegov delovni proces. To pomeni, da evidence o izrabi delovnega časa ne bo več treba voditi na primer za poslovodne osebe, za prokuriste, ki delo opravljajo na podlagi pogodbe civilnega prava. Črta se tudi obveznost beleženja izrabe in obsega izrabe odmora med delovnim časom. Namesto dnevno bo lahko delodajalec mesečno vodil evidenco o opravljenih urah v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa in tekočem seštevku ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje. ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa. Delodajalec bo lahko zaposlenega po podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa obveščal tudi na elektronski naslov, za katerega se dogovorita. Jasneje se določa, da se evidence in dokumentacijo hranijo na sedežu ali na kraju opravljena Izrecno se določa, da za poslovodne osebe delodajalcu ni treba voditi evidence o izrabi delovnega časa, na kar smo ves čas, ko se je sprejemala ta zakonodaja, tudi že opozarjali. Potrebno je tudi opozoriti, da so delodajalci tudi ob teh spremembah pojasnili, da zakonodaja na tem področju še vedno ne ustreza aktualnemu stanju in da pričakujejo bolj kompleksne in bolj sodobnemu času prilagojene rešitve, saj se oblike dela spreminjajo in zato so tudi v zakonodaji nujne posodobitve in prilagoditve, vendar pa ne na način, da še dodatno krepijo birokratske ovire podjetnikom in gospodarstvu. Tako kot povsod je tudi tukaj potrebno najti določeno ravnovesje med varnostjo in zaščito delavcev na eni strani in avtonomijo delovnega procesa na drugi strani. Poslanci Socialne demokrati verjamemo, da je namreč največ takšnih podjetij, ki vendarle želijo, da se njihovi delavci v službenem okolju dobro počutijo in da za to že sami ustvarjajo takšne pogoje, ki pripomorejo k izboljšanju delovnega procesa. Tam, kjer pa se dogajajo nepravilnosti, je potrebno opraviti nadzor in uvesti sankcije. Najlepša hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Sandra Gazinkovski, izvolite. Hvala predsedujoča. S predlagano novelo zakona naslavljamo težave, ki so bile zaznane pri izvajanju Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v praksi, ki smo ga poslanke in poslanci podprli v tem sklicu Državnega zbora. V koaliciji sledimo usklajenim zakonskim predlogom na Ekonomsko-socialnem svetu, tako pred dvema letoma kot tudi danes. Vselej si prizadevamo upoštevati obe strani, tako delodajalce kot tudi sindikate. Ko govorimo o zakonodaji s področja dela in socialne varnosti, si namreč ne smemo privoščiti namerne pristranskosti. Kolegi iz opozicije nas radi opomnite, da so bile pred dvema letoma uzakonjene spremembe neumnost, s čimer se seveda ne moremo strinjati. Treba je spomniti, da se je spremembe zakona o evidentiranju delovnega časa usklajevalo v več vladah. Tudi v času ministrovanja Janeza Ciglerja Kralja, ki je osnutek s precej bolj rigoroznimi spremembami od teh, ki jih je ta koalicija potrdila leta 2023 poslal na Ekonomsko-socialni svet, kjer pa se je seveda zataknilo. Ker se je v praksi izkazala potreba po spremembah, je, kot je bilo obljubljeno, Ministrstvo za delo pripravilo rešitve, s katerimi se odpravlja ugotovljene težave. In kar je najpomembneje, dobile so tudi zeleno luč Ekonomsko-socialnega sveta. Med predlaganimi spremembami je črtanje evidentiranja odmora za malico, mesečno in ne več tedensko vpisovanje podatkov, kot je evidentiranje ur v posebnih pogojih dela, denimo nočno delo, nedeljsko delo in izmensko delo.

Bolj jasno se tudi določa, da je ob zaposlenih delavcih evidenco treba voditi tudi za tiste, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, začasno ali občasno delo upokojencev ter začasno ali občasno delo v kmetijstvu. V Poslanski skupini Svoboda nas veseli, da je minister za delo držal obljubo in pripravil rešitve, za katere verjamemo, da odpravljajo vse tiste pomanjkljivosti, ki so se v praksi izkazale za nefunkcionalne. Kljub spremembam pa še vedno zasledujemo na nas najboljši cilj in sicer namen zakonodaje s področja urejanja evidenc delovnega časa, to je, da prav vsak zaposlen dobi plačilo za opravljeno delo. V Poslanski skupini Svoboda bomo zato novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti soglasno podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica magistrica Karmen Furman, izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo spremembo zakona podprli. A prav je, da vas tudi spomnimo zakaj je do te spremembe, ki jo obravnavamo danes sploh prišlo. Namreč, sprememba, ki je po skoraj dveh letih od takrat, ko ste zakon v koaliciji sprejeli, sedaj predlagate je nujna in je potrebna nujna in potrebna pa je za to, da se odpravijo neumnosti, ki ste jih v koaliciji uzakonili spomladi leta 2023 in takrat smo vas v Poslanski skupini SDS opozarjali, da je zakon neživljenjski in da se s takšno vsebino, kot ste ga takrat predlagali in uzakonili ne bo mogel izvajati. Kasneje smo kar trikrat predlagali odpravo sprejetih sprememb in bili vedno znova s strani koalicije zavrnjeni in to z grobimi očitki, da izvajamo politični V koaliciji ste vztrajali, da je potrjena sprememba nujna in potrebna, saj bodo lahko inšpekcijske službe le na spremenjeni zakonodaji učinkovito odpravljale kršitve, ki se pojavljajo v praksi. A čas je sedaj pokazal svoje. Danes je namreč očitno, da ste takrat uzakonili neumnost, na kar smo vas opozarjali tako v opoziciji kakor tudi delodajalci in celo sami zaposleni. Dobronamerni predlogi opozicije za razveljavitev sprejetih sprememb so bili s strani koalicije očitno zavrnjeni zgolj zato, ker smo jih pač predlagali v opoziciji. V največji koalicijski stranki ste celo trdili, da so uzakonjene spremembe nujne, a danes imamo pred sabo spremembo zakona, ki pravzaprav spreminja ravno to, kar se je vam takrat zdelo tako nujno in potrebno, da ste zavračali naše predloge. In to je sprememba pri vnosu evidenc prihoda in odhoda zaposlenih v službo, kajti po novem predlogu zakona se bodo lahko evidence prihoda in odhoda z dela sedaj vpisovale tudi mesečno, pri čemer bodo tudi te evidence dovolj verodostojne, da bodo lahko inšpekcijske službe ob morebitnih kršitvah ustrezno ukrepale. Hkrati predlagate tudi črtanje vnosa časa odmora in počitka med delom torej se sedaj z vašim predlogom odpravlja tudi tako imenovano štempljanje za malico. Skratka, spreminjate to, kar smo v Poslanski skupini SDS doslej že trikrat predlagali, a bili zavrnjeni. In na tak način v bistvu poteka v tej koaliciji škodljiva politika. Najprej uzakonite neumnosti, na kar vas opozarjamo v opoziciji in ljudje, ki bi jih v praksi morali izvajati. In ker vi na teh neumnostih vztrajate v opoziciji pripravimo predlog sprememb, ker pač mi imamo stik z realnostjo, ki ste ga vi v koaliciji očitno že davno izgubili. A teh sprememb v koaliciji ne podprete, ker jih predlagamo mi v opoziciji. Potem pa kot odrešitelji v koaliciji ustanovite delovno skupino, ki proučuje vaše uzakonjeno štempljanje. In po dveh letih se ta komisija prebije do ugotovitev, da pa je potrebno zakon spremeniti. In tako imamo danes pred sabo spremembe, s katerimi bomo spremenili to, kar smo v opoziciji doslej že trikrat predlagali. A v opoziciji, konkretno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pač nismo enaki kot vi v koaliciji. Nam se dejansko gre za to, da se stvari tudi uredijo in zato bomo spremembo podprli, ker je pač nujna in potrebna.

Prejšnja novela zakona o evidentiranju je bila sprejeta 21. 4. 2023, uporabljati pa se je začela 20. novembra isto leto. Ves čas smo v Novi Sloveniji opozarjali na njeno neživljenjskost, saj je prinesla nepotrebne administrativne obremenitve delodajalcem in zaposlenim, kot je na primer evidentiranje malice. To so zdaj ugotovili tudi na ministrstvu, pristojnem za delo in v zakonodajo gradivo k 2. členu zapisali: predlagamo črtanje 9. točke prvega odstavka 17. člena. Sledi doslednemu uveljavljanju načela sorazmernosti urejanja določenega pravnega področja, saj je na podlagi spremljanja izvajanja novele zakona v obdobju od 20. 11. 2023, na podlagi podanih pripomb v trimesečnem javnem zbiranju mnenj in stališč možno ugotoviti, da uveljavljena zakonska sprememba v tem delu dodatnih obveznosti delodajalcev in posledično tudi delavcev nima predvidenih posledic na želene učinke. Dopolnitve s tem podatkom in s tem ne dosega predvidenih ciljev zakona. Dopolnitev obsega podatkov s podatkom o izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom se je pokazala za neprimerno, ugotavljajo, saj ne zagotavlja, da bo takšen zahtevani podatek izkazoval dejansko stanje na področju izrabe odmora med delovnim časom, ukrep, ki bi to zagotovil, in bi bil z vidika zasledovanega cilja primeren, bi bilo podrobnejše vpisovanje podatkov o izrabi odmora med delovnim časom. Takšen ukrep bi bil sicer primeren in potreben z vidika zasledovanega cilja, ne bi bil pa sorazmeren z vidika povzročitve administrativne obremenitve delodajalcev in delavcev, saj bi ta bistveno presegla učinke ukrepa ter posledično povzročila nesorazmerne obremenitve. Glede na zasledovani cilj celovitega urejanja materije vsebine področja. To samo kaže na to, da zakon pišejo tisti, ki razmer v gospodarstvu enostavno ne poznajo. Na to, da gre za nesmiselno birokratizacijo smo ves čas opozarjali v Novi Sloveniji, pa nas žal niste slišali. Zdaj ste pa to ugotovili sami. Vrhunsko. Vladna koalicija najprej uvede štempljanje na sto različnih načinov, potem ustanovi komisijo, ki bo ugotovila, kako odpraviti to štempljanje, in komisija na svojih sestankih natuhta, kaj bi se dalo narediti. Potem vložite zakon, ki del tega štempljanja, ki ste ga sami uvedli, tudi odpravlja. Spoštovane gospe in gospodje iz koalicije, zbirokratizirali ste debirokratizacijo. To lahko uspe samo vam. Čestitke. Problem pa je, sodobni poklici gredo vedno bolj v smer, da nimajo delovnika od 7. do 15. ure, važno je, da je delo opravljeno, ne pa da nekdo sedi v službi 8 ur. V Novi Sloveniji smo ves čas opozarjali, da bo ta zakon prinesel novo birokracijo, ne pa da bo kršenja delovnopravne zakonodaje manj. Kdorkoli je že do sedaj kršil delovnopravno zakonodajo jo bo še naprej. In to je in to se je takrat na seji povedal tudi predstavnik Delavske svetovalnice. Gospa se bo štempljala, potem pa bo šla naprej, dokončati delo in napolniti police v trgovini in danes smo priča sposobnosti te Vlade, najprej nekaj sprejmete, potem svoje rešitve razveljavite. Kako izgleda debirokratizacija po vzoru vlade Roberta Goloba? Prvič, minister, ki nima niti ene ure v gospodarstvu, je Državni zbor poslal zakon o štempljanju, prva služba, poslanec Državnega zbora, prva ideja, štempljanje za vse, razen za peščico. Drugič, zakon, sprejet v Državnem zboru. V opoziciji opozarjamo, da je zakon neživljenjski in neizvedljiv v praksi. Pritožujejo se vsi. Tretjič, Luka Mesec ustanovi komisijo, ki se ukvarja s tem, kaj je koalicija sprejela. Po dolgih mesecih, letih pridejo do sijajne ugotovitve. Med malico se pa res ni treba štempljati. Četrtič, se pravi, najprej sprejmete zakon, nato ga danes delno razveljavite, svoj lasten zakon. In petič, če vi temu pravite debirokratizacija, potem smo očitno odkrili nov nivo vrhunskega menedžeriranja. Šestič, res vrhunsko menedžeriranje. v stranki Levica ni čudno, da je še Miha Kordiš zapustil stranko, kjer se sprejemajo takšni zakoni. Svetujem Vladi, Ministrstvu za delo, Luku Mescu, ki je minister za delo in nedelo, da se začne resno ukvarjati z resnimi vprašanji, ki bi izboljšale trg dela. Ne pa z neumnostmi, ki še bolj bremenijo gospodarstvo. Ste minister za delo in ne za ne delo in to pokažite z dejanji. Kar počnete, predstavlja za številna podjetja, ki bi investirala pri nas, nepredvidljivo poslovno okolje. In če ni predvidljivega poslovnega okolja, ni dobrih podjetij, ki bi investirala pri nas, v naši državi in ni boljših delovnih mest, kar posledično pomeni, ni boljših plač. V koaliciji večkrat omenjate Janeza Ciglerja Kralja. in da je zakon se je začel pisati v času naše vlade. Dejstvo pa je, zadnjo piko v tem zakonu ste napisali vi v koaliciji, vi ste ta zakon v koaliciji prinesli v Državni zbor in vi ste ga podprli. V Novi Sloveniji smo bili proti.

Načeloma se res ne spuščam v stališče, ampak to je bilo pa res precej žaljivo, no. Kolega Baković imate v imenu Socialnih demokratov, izvolite.

Spremembe zakona, ki ureja delovno in socialno evidence, že dalj časa burijo duhove in dvigujejo precej prahu. Z nedavno sprejetimi rešitvami so bili še posebej nezadovoljni delodajalci, ki so ves čas trdili, da novela zakona po nepotrebnem administrativno obremenjuje delodajalce. Socialni demokrati smo zadnji predlog sprememb podprli, zato, ker smo se strinjali z osnovnim ciljem zakona. Opremiti Inšpektorat za delo z novimi orodji, s katerimi bo lahko izvajal učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem pravil. Sočasno pa smo podprli tudi idejo, da se ponovno premislijo tiste zakonske določbe, ki morda ne upoštevajo sodobnih oblik dela ali pa v praksi ne dosegajo svojega namena kot je bilo to na primer pri beleženju odmora za malico. Veseli nas, da so socialni partnerji po dolgotrajnem usklajevanju končno našli kompromisno rešitev glede tega najbolj spornega vprašanja. Po novem tako ne bo treba več beležiti osebe, poslovodne osebe bodo izvzete iz evidentiranja delovnega časa, jasneje se bo določila definicija delavca, za katerega je potrebno beležiti delovni čas, nadurno ali prerazporejeno delo pa se bo beležilo na mesečni namesto na dnevni ravni. Še posebej smo veseli, da so socialni partnerji uspeli najti soglasje za spremembo Zakona o evidentiranju delovnega časa, ker je bil to eden izmed prvih kamnov spotike za ponoven zagon socialnega dialoga. S tem sta delodajalca in sindikalna stran ponovno pokazali zmožnost zaupanja v socialni dialog in iskanja skupnega minimalnega imenovalca v primeru nasprotujočih si interesov, kjer imata na koncu korist obe strani, tako delavci kot tudi delodajalci. Pozdravljamo tudi dejstvo, da dosežen kompromis ne pomeni koraka nazaj pri varovanju pravic delavcev v smislu ponovnega slabljenja Inšpektorata za delo pri njegovi sposobnosti izvajanja nadzora nad vodenjem evidence delovnega časa. Večina predlaganih rešitev je bila namreč sprejeta ravno na pobudo delovnega inšpektorata, ki je dlje časa opozarjal, da je področje beleženja delovnega časa eno izmed tistih področij, kjer delodajalci najpogosteje kršijo pravice delavcev, še posebej v gradbeništvu, gostinstvu in trgovini. Pravilno in ustrezno vodenje evidence so pomembne predvsem za to, da delavci prejmejo pošteno plačilo za vse delovne ure, ki so jih opravili za delodajalca. pomembne so tudi za državo, saj preprečujejo nelojalno konkurenco na trgu dela, prispevajo k večji socialni zaščiti, omogočajo ohranjanje javnega zdravja in preprečujejo utaje pri plačevanju socialnih prispevkov ter davka na osebni dohodek. Socialni demokrati bomo ponovno podprli predlagane spremembe zakona, saj gre za kompromisno rešitev, ki so jo po burnih razpravah dosegli socialni partnerji. Zavedamo pa se, da je zakonodaja živa materija, ki se mora vedno znova prilagajati razmeram v praksi. Še posebej na področju regulacije dela, ki se tudi pod vplivom razvoja novih sodobnih sodobnih tehnologij nenehno spreminja. Tem spremembam mora slediti tudi zakonodaja na področju beleženja delovnega časa, ki mora zagotavljati zaščito pravic delavcev in dopuščati dovolj fleksibilnosti Za tiste poklicne skupine, ki že danes takšen administrativni način beleženja delovnega časa dojemajo kot nepotrebno breme in omejevanja njihove avtonomnosti pri opravljanju svojega dela. Hvala lepa.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili jutri, 28. marca 2025, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, magistri Karmen Furman, izvoli. Hvala za besedo. 21. julij 2023. Datum, ko ste v koaliciji Svoboda sprejeli svoj Zakon o dolgotrajni oskrbi in z njim uzakonili še en nov obvezen prispevek vsem delovnim državljanom in upokojencem, s katerim jim boste letno iz žepov pobrali dodatnih 600 milijonov evrov. Zakon, ki ureja tako pomembno in občutljivo področje, pa takrat ni bil usklajen s socialnimi partnerji, o njem niti ni bilo resne javne razprave. V parlamentu je bil uzakonjen na izredni seji med parlamentarnimi počitnicami po postopku za vojne in naravne katastrofe. Zanj je takrat glasovalo vseh 54 poslancev koalicije, čeprav je takrat Zakonodajno-pravna služba v obsežnem mnenju opozorila, da je zakon tako slabo pripravljen, da je celo ustavno sporen. In danes smo žal daleč od tega, da bi bil sistem dolgotrajne oskrbe kljub velikim vladnim obljubam ustrezno vzpostavljen in dosegljiv vsem tistim, ki ga potrebujejo. V začetku preteklega leta se vam je najprej krepko zataknilo že pri izvajanju prve pravice, to je pravica do oskrbovalca družinskega člana. Zaradi zamud pri vzpostavitvi informacijskega sistema in dolgotrajnih postopkov so v javnosti odmevale zgodbe več kot tisoč razočaranih državljanov, ki so svoje vloge oddali, njihova zakonska pravica pa je več mesecev ostala le mrtva črka na papirju. Povsem diskriminatorno ste pri tem spregledali tudi upokojence, ki kljub vašim javnim obljubam še do danes statusa družinskega oskrbovalca sploh ne morejo pridobiti, pa čeprav so ravno upokojenci tisti, ki v največji meri skrbijo za svoje družinske člane. Razkorak med sprejeto zakonodajo in potrebami na terenu je ogromen. Na nerazumne zamude in tveganja, da izvajanje tudi ostalih pravic v praksi ne bo pravočasno zaživelo, pa že kar nekaj časa javno opozarjajo tisti, ki dolgotrajno oskrbo izvajajo. Po veljavni zakonski časovnici bi se z julijem morala pričeti izvajati pravica do oskrbe na domu, z decembrom pa tudi pravica do oskrbe v instituciji, a tisti, ki te storitve danes že izvajajo, se povsem upravičeno sprašujejo, kako bo z uveljavljanjem teh pravic v praksi, saj kadra že sedaj praktično ni. Brez odgovora ostajajo številna vprašanja, ki jih vaše nesposobno ministrstvo ne zna ali pa ne zmore rešiti, in tudi ključno: kje in kako bodo izvajalci našli nujno potrebne dodatno usposobljene kadre, če teh že danes v obstoječem sistemu kronično primanjkuje? Poleg nevidnih 30 tisoč stanovanj, nevidnega dela kulturnikov, nevidnih hiš za poplavljanje, bomo sedaj pod Svobodo očitno dobili tudi nevidno dolgotrajno oskrbo. A žal vse to z vidnim denarjem davkoplačevalcev, saj se vse bolj približuje 1. julij, ko bomo pričeli plačevati še nov davek za dolgotrajno oskrbo, ki je pa žal kljub pravici na papirju očitno mnogi ne bodo dobili. A predsednik Vlade Robert Golob bi najbrž dejal, da nam zavidajo vsi, saj bomo edina država v Evropi, v kateri bodo državljani plačevali davek za storitev, ki je ni - brez kadra je namreč ni mogoče izvajati. Spoštovani minister, ki ga danes, žal danes ni z nami, in poslanci koalicije. Ali se vam zdi pravično, solidarno in pošteno, da bodo državljani oziroma potencialni upravičenci do dolgotrajne oskrbe morali plačevati obvezen prispevek, čeprav ne vedo, kaj bodo v zameno za to prejeli? Kdo jim bo oskrbo zagotavljal, v kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji? V Slovenski demokratski stranki menimo, da gre za povsem napačen pristop. Zavedamo se, da je urejena dolgotrajna oskrba nujna in potrebna. Nenazadnje smo prav v času naše vlade po več kot desetih letih sprejeli prvi zakon o dolgotrajni oskrbi, in to brez nepotrebnih finančnih obremenitev ljudi. Z zakonsko spremembo, ki smo jo pripravili in jo obravnavamo danes, pa predlagamo črtanje obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo in uzakonitev statusa oskrbovalca družinskega člana tudi za upokojence. (VI) 15.05 (nadaljevanje) torej po letu izvajanja zakona pripravi analizo s finančnimi učinki, iz katerih bo jasno razvidno, ali in koliko dodatnih finančnih sredstev je potrebno zbrati s prispevki državljanov. Želimo namreč, da dolgotrajna oskrba zaživi na način, da bo ljudem resnično v pomoč, ko jo bodo potrebovali in ne zgolj nova finančna obremenitev in pravica, ki živi le na papirju. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, doktor Luku Omladiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za solidarno prihodnost, izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Skupina poslancev in poslank je predlagala spremembo zakona o dolgotrajni oskrbi na način, da bi se v zakon dodala določba, da je lahko oskrbovalec družinskega člana tudi uživalec starostne in in drugačnih pokojnin. Vlada Republike Slovenije ob tem pojasnjuje, da je Ministrstvo za solidarno prihodnost navedeno spremembo že predvidelo v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Prav tako pa se na ministrstvu zelo intenzivno o tej noveli, bi rekel, pogovarjamo, pogajamo s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko socialnega sveta. V nadaljevanju predlagatelji tudi predlagajo, da se iz zakonov črta 1. točka 48. člena, ki določa, da se pravice do dolgotrajne oskrbe financirajo iz prispevkov obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in pač nekatere povezani členi. Nato pa predlagatelji predlagajo še spremembo 137. člena, in sicer, da ministrstvo najkasneje do 30. 6. opravi analizo izvajanja, 27, opravi analizo izvajanja zakona. v prvem letu polnega izvajanja. Torej Vlada in ministrstvo tukaj pojasnjuje, da je pri oblikovanju ukrepov v okviru sistema dolgotrajne oskrbe nujno upoštevati skrb za finančno vzdržnost sistema, da bo tudi v bodoče lahko zagotavljal ustrezno socialno varnost ljudem, ki že sedaj potrebujejo ali pa bodo v prihodnje potrebovali ustrezno socialno varnost in pomoč pri skrbi zase. Z obveznim zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo in iz drugih finančnih virov se namreč po načelih univerzalnosti, solidarnosti, enakosti in v skladu s prepovedjo diskriminacije vsem zavarovanim osebam zagotavljajo pravice do dolgotrajne oskrbe. Vlada meni, da je z vidika solidarnosti pravično, da v blagajno za dolgotrajno oskrbo prispeva tako delovno aktivna populacija, kot tudi upokojenci, saj bo le na ta način lahko zagotovljena finančna vzdržnost sistema, to pa je tudi po našem mnenju pač pošteno. Vzdržnost in zanesljivost sistema dolgotrajne oskrbe sta ključni tudi za medgeneracijsko solidarnost, saj bi tudi zaradi nestabilnih virov financiranja lahko porušili pričakovanja zavarovancev in s tem oslabili zaupanje v vzpostavljanje novega sistema socialne varnosti. Prav tako pa Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je pač veljaven in sprejet že določa obveznosti priprave analize izvajanja zakona in tudi pač analizo finančne vzdržnosti, pri čemer mora ministrstvo prvo analizo pripraviti in Vladi Republike Slovenije tudi v enakem roku poročati. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije predloga zakona ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Spoštovane poslanke in poslanci, če dovolite, bi še dodal, po vseh teh številnih letih tako premikov kot odmikov smo končno imamo imamo pred sabo, imamo v Sloveniji Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki deluje, ki ga zavarovanci že uporabljajo in ki bo v letošnjem letu pravzaprav v celoti implementiran. To pomeni, da se bodo dejansko v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo vključili sedanji uporabniki domov za starejše, ki bodo plačali bistveno manjše oskrbnine, kot danes, da se vzpostavlja mreža izvajanja oskrbe na domu po občinah, ki bo pomenila velik prispevek in deinstitucionalizacijo sistema in da pravzaprav, kako bi rekel, smo tik pred tem, da bomo lahko vsi skupaj,

In da bomo pač tudi vse te težke naloge, ki pa bodo pri implementaciji pred nami še opravljali tako kot je treba in na pravilen in konstruktiven in strokoven način. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospa Eva Irgl bo predstavila stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon o dolgotrajni oskrbi je med ljudmi, vprašanje pa je, ali je tudi za ljudi? Ali ljudem danes v resnici daje tisto, kar najbolj potrebujejo? To je več oskrbe brez dodatnega plačevanja ter pravično reševanje stiske vseh, ki pomoč najbolj potrebujejo ali resnično daje možnost izbire. Glede na dosedanje izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi v praksi lahko rečemo, da bi težko na ta vprašanja odgovorili z da. Prej lahko rečemo, da je delovanje Zakona o dolgotrajni oskrbi pred veliko veliko preizkušnjo, saj pred tiste, ki ga izvajajo, in tiste, ki ga potrebujejo, postavlja mnoge izzive največkrat takšne, ki imajo izvor v pomanjkanju specifičnega kadra, kar predstavlja slabšo kakovost obravnave in finančni moment, ki gre v dodatno breme tistih, ki pomoč nujno potrebujejo. Analize kažejo, da smo hitro se starajoča družba. Da, slovensko prebivalstvo je eno izmed najstarejših na svetu. Da se bo v prihodnjih desetletjih število starejših v Evropski uniji še povečalo. Da bo število ljudi, ki bodo morda potrebovali dolgotrajno oskrbo, predvidoma povečalo se za 19,5 milijona, kolikor je bilo leta 2016 na 23,6 milijona leta 2030 in 30,5 milijona leta 2050. Številke torej pokažejo, kako pomemben je pravzaprav sistem dolgotrajne oskrbe v Evropski uniji in kako pomemben je, da se ga je seveda uredilo tudi v Sloveniji, vendar pa je vprašanje, ali na dovolj pravičen način. Vsi skupaj torej potrebujemo kakovostno, dolgotrajno oskrbo. Gre torej za podatke, ki jih je potrebno jemati resno in obravnavati z vso skrbnostjo in za podatke, ki nakazujejo, da je potrebno bistveno več vlagati v zdrav način življenja. Več je potrebno vlagati v zdravo in uravnoteženo prehrane še posebej v domovih starejših občanov in drugih oblikah institucionalnega varstva. Obenem pa zagotoviti tudi kvalitetne in kakovostne zdravstvene storitve ter hitro pomoč za nekatere tudi v vsakdanjem življenju. To so stvari, ki so pomembne. Vemo pa, že ob prejšnjih točkah, ki so bile vezane na strogo zdravstveni sistem, smo lahko ugotavljali, da smo s kadrom zelo podhranjeni. Seveda je podhranjenost velika tudi v domovih starejših občanov oziroma v socialno varstvenih zavodih. Jaz, ko hodim po terenu, ko mi pač predstavniki teh institucij povedo, se res vedno znova soočajo s temi vprašanji in nekako bomo morali pač skupaj zarezati v to in reševati te stvari. Torej, potrebna je pomoč pri različnih opravilih in osnovnih življenjskih potrebah, ki jih posameznik, zaradi starosti in spremljajočih bolezni žal ne more več opravljati sam. Spomnili se bomo obdobje epidemije. Takrat je bilo res zaostreno ozračje. Vlada je delala vse, kar je lahko, po svojih najboljših močeh, ampak takrat se je razkrilo tudi dodatne anomalije in slabosti institucionalnega varstva. Ne samo, da se je premalo vlagalo v ta tako pomembna področja, ampak se je zanemarjalo tudi resna vprašanja vezana na dolgotrajno oskrbo in izboljšanje položaja starejših. Zdaj, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki so najbolj vpeti v – 15.15 (Nadaljevanje) oziroma institucionalnega varstva in drugih oblik institucionalnega varstva v domovih za starejše. Pred kratkim sva s kolegom Logarjem ravno obiskala Dom starejših občanov v Celju in seveda so tam lepo povedali, kljub temu, da je zelo dobro delujoč ta dom starejših občanov. da se vendarle soočajo z nekaterimi težavami, ki jih bo povzročila tudi ta zakon o dolgotrajni oskrbi. Pokazalo se je, da se je dejansko v preteklosti premalo pozornosti namenjalo tako kadrovskim kot finančnim izzivom, s katerimi se že dlje časa torej soočata tako zdravstveni sistem kot socialno varstvo. Da sta podhranjena, opozarjamo vsi poslanci tukaj, tudi nenazadnje v Državnem zboru. Evropska unija nas je dolga leta torej opozarjala na nujnost sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi. Mi smo bili dolga leta namreč tista, država, ki tega področja do še pred kratkim ni imela urejenega, obenem pa ste v sedanji koaliciji že končno takrat sprejeti zakon umaknili iz procedure, zato se je odlašalo z njegovim sprejetjem. Tukaj je šlo bolj za vprašanje prestiža kot pa za karkoli drugega. In skrajni čas je, da tudi v politiki začnemo pač delati stvari zaradi tega, ker jih je potrebno, ne pa zato, ker je to nek iz prestiža, če tako rečem. Prejšnja vlada je vsa ta priporočila vzela zelo resno. Po več kot 20 letih pogovarjanja in razprav, tudi pilotnih projektov, študij, je potem končno prešla od besed k dejanjem in Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil podan v potrditev v Državni zbor. Zdaj, če pogledamo sedanji zakon, pa je po mnenju poslancev demokrati ni dovolj premišljen, ima sicer finančni okvir oziroma finančno konstrukcijo, vendar pa na račun tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo. Obenem po pogovorih z mnogimi posamezniki, ki delujejo na socialno varstvenem področju, ne rešuje stiske vseh tistih, ki to pomoč torej potrebujejo, tako v zdravstveni kot socialno varstveni oskrbi. Glavna vsebinska poanta zakona bi morala biti, da starejši čim dlje ostanejo doma in se jim tam omogoči kakovost bivanja in nudi pomoč, ki jo potrebujejo. Pa za kaj takšnega torej primanjkuje ljudi, ki bi lahko takšno pomoč tudi pomoč tudi nudili? Najprej v domovih za starejše občane. Nato pa še v obliki pomoči na domu. Najvišji delež dolgotrajne oskrbe je še vedno formalna oskrba v instituciji, ki temelji predvsem na tako imenovanem zdravstvenem modelu in ni dovolj prilagojena posamezniku. Poleg tega je treba vedeti, da se tudi to razlikuje, ta pomoč po regijah. Razlikuje se pomoč med urbanim delom, med podeželskim delom in seveda to prinaša še dodatne izzive, na katere moramo biti pozorni. Zdaj, poslanci stranke demokrati pozdravljamo predlog, ki ga danes obravnavamo in sicer, da bi lahko bili oskrbovanci družinskega člana tudi upokojenci, torej uživalci starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine, da se odpravi prispevek obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki se sicer začne vplačevati s 1. 7. 2025. Pozdravljamo tudi, da se določi, da mora ministrstvo pristojno za izvajanje dolgotrajne oskrbe najkasneje do 30. junija 2027 opraviti analizo izvajanja zakona v prvem pol letnem, prvem polnem letu njegovega izvajanja, vključno s finančnimi učinki in potrebami za uresničevanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Če se izkaže, da nemoteno izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi ni mogoče brez zagotovitve dodatnih sredstev, pa mora Vlada predlagati spremembo zakona za zagotovitev finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe. Te spremembe torej, ki so jih predlagali v Slovenski demokratski stranki podpiramo. Torej bomo poslanci Social demokrati predlagane spremembe podprli. Najlepša hvala.

Danes bomo poslanke in poslanci v Državnem zboru na pobudo Poslanske skupine SDS razpravljali o predlogu sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se mu zlasti v zadnjih dneh v medijskem prostoru posveča precejšnja pozornost. Predlagatelj predlaga ukinitev načrtovanega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ministrstvu nalaga, naj najkasneje do 30. junija 2027 opravi analizo izvajanja zakona v prvem polnem letu izvajanja, vključno s finančnimi učinki in potrebami. Upokojencem pa želi omogočiti, da bi lahko tudi oni postali oskrbovalci družinskega člana. V Poslanski skupini Svoboda si resnično želimo, da bi opozicija premogla več modrosti, razuma in spoštovanja do starejših in pomoči potrebnih - prosim. Ko govorimo o dolgotrajni oskrbi, govorimo o pomoči ljudem, ne pa o volilnih glasovih. Če se v obstoječi zakonodaji pokažejo določene pomanjkljivosti, nimamo nikakršnih zadržkov pripraviti spremembe in izboljšave. Decembra lani smo tako v tej dvorani potrdili novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je odpravila v praksi zaznane pomanjkljivosti, ravnokar pa je v medresorskem usklajevanju predlog novih sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, ki med drugim upokojencem zagotavlja, da lahko postanejo oskrbovalci družinskega člana. Prav tako že obstoječa zakonodaja določa obveznost priprave analize izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki vsebuje tudi finančno vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe, pri čemer mora ministrstvo prvo analizo pripraviti in Vladi predložiti poročilo do 30. junija 2027. Sedaj pa še nekaj besed o v resnici ključnem cilju predlagatelja novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, to je ukinitev načrtovanega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Če se ozremo nazaj v čas, ko ste, spoštovani kolegi na moji desni, v izjemno težkih časih epidemije covida-19 pripravili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi s figo v žepu, zaradi vaše politične preračunljivosti je dolgoročno financiranje dolgotrajne oskrbe ostalo neurejeno. Dodatno finančno obremenitev ljudi ste spretno odmaknili v leto 2025, ko naj bi sprejeli nov zakon, zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Vlada Roberta Goloba se ne poslužuje tovrstnih manipulacij na račun starejših in pomoči potrebnih - to je neprimerno in neodgovorno. Pri oblikovanju ukrepov v okviru sistema dolgotrajne oskrbe je treba imeti v mislih skrb za finančno vzdržnost sistema, da bodo tudi v bodoče lahko zagotavljali ustrezno socialno varnost ljudem, ki že sedaj potrebujejo ali pa bodo v prihodnje potrebovali pomoč. Z obveznim zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo in iz drugih finančnih virov se tako vsem zavarovanim osebam zagotavljajo pravice do dolgotrajne oskrbe. Z vidika solidarnosti je pravično, da v blagajno za dolgotrajno oskrbo prispevamo tako delovno aktivni kot tudi upokojenci. Vzdržnost in zanesljivost sistema dolgotrajne oskrbe sta ključni tudi za medgeneracijsko solidarnost. Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki prispevek razume kot ključen vir zagotavljanja splošne dostopnosti storitev, se zaveda, da je vzpostavljanje novega stebra socialne države dolgotrajen proces, podvržen postopnosti zlasti v izvajanju in merjenju potreb. Ker bodo širino mreže in storitev izvajalci vzpostavljali postopno, je težko podati tudi točno oceno o potrebah in javnofinančnih izdatkih zanje, a kot zagotavlja Ministrstvo za solidarno prihodnost, sredstva iz naslova pobranega prispevka niso prenosljiva v druge javne blagajne in bodo porabljena izključno znotraj sistema dolgotrajne oskrbe. Z dolgotrajno oskrbo dobimo pravico do pomoči, ki lahko vključuje denarno podporo, oskrbo na domu ali v domu za starejše, pomoč pri samostojnem življenju in storitev e-oskrbe. Prebivalkam in prebivalcem so na voljo različne oblike oskrbe, ki se uvajajo postopoma od leta 2024 naprej, kot se je kot prva uveljavila pravica do oskrbovalca družinskega člana. V mesecu februarju je bilo v sistemu dolgotrajne oskrbe vključenih 1287 oskrbovancev družinskega člana. S 1. julijem se uveljavlja brezplačna dolgotrajna oskrba na domu, storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter eOskrba, s 1. decembrom pa še dolgotrajna oskrba v instituciji, za katero bo po novem treba plačevati manj, le stroške nastanitve in prehrano S 1. decembrom pa se uvaja še dnevna dolgotrajna oskrba in denarni prejemek. Dejstvo je, da je dolgotrajna oskrba ključen steber socialne države, ki odraža našo zavezanost k zagotavljanju dostojnega življenja za vse generacije, predvsem pa za najranljivejše skupine naše družbe, starejše in osebe z omejitvami v samostojnem življenju. Dolgotrajna oskrba je tudi eden od temeljev slovenskega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Stališče Evropske komisije je zato jasno: zamik prispevka za dolgotrajno oskrbo ni možen, ali če povem drugače, zamik prispevka pomeni konec sistema dolgotrajne oskrbe. Glede na vse povedano v Poslanski skupini Svoboda Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Poslanska skupina SDS s prvopodpisano poslanko Jelko Godec, ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospod Zvonko Černač bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, izvoli. Ja, lep pozdrav vsem! Najprej je potrebno popraviti dve manipulacije in laži, ki smo jih sicer s strani svobodnjakov navajeni, tako s strani predsednika Vlade kot posameznih poslank in poslancev. Prva je ta, da naj bi se prva izmed upravičenj iz Zakona o dolgotrajni oskrbi uveljavila v letu 2024, to ne drži. Prva izmed upravičenj se je uveljavila spomladi leta 2022 pod prejšnjo vlado in to je bilo 5 tisoč uporabnikov e-oskrbe, za kar sem jaz kot takratni minister odobril prerazporeditev nekaj milijonov evrov sredstev iz dopolnitve kohezijske ovojnice za obdobje do leta 2027. In druga netočnost in napaka je ta, ne vem, od kje to pobirate, da je Evropska komisija opozorila, da sistema izvajanja ni, če ni prispevka. Ne vem, od kje vam to. Kar se Kar se tiče načrta za okrevanje in odpornost, je tista kljukica, ki je morala biti odkljukana, bila odkljukana že decembra 2021, takrat, ko je bil pod prejšnjo vlado sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ste ga vi potem z vašim zakonom sredi leta 2023 razveljavili. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo to novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi vložili iz dveh ključnih razlogov, kot je bilo že povedano. Prvi je ta, da se tudi upokojencem omogoča, da so lahko oskrbovalci družinskega člana. Veliko upokojenih zakoncev skrbi za drugega zakonca, ki so pomoči potrebni in prav je, da se jim to možnost, da zanj skrbijo, tudi formalno omogoči in da za to prejmejo tudi ustrezno nadomestilo, če so seveda toliko vitalni in sposobni, da lahko to počnejo. Vi že leto dni obljubljate, da boste to spremenili. To smo predlagali že pred letom dni, zdaj slišimo, da imate v medresorskem usklajevanju to določbo, jaz ne vem kaj se je treba o tem usklajevati. En stavek je to, ki smo ga dali v ta zakon in namesto, da bi to podprli in je zadeva urejena, boste zdaj kaj, še pol leta to mencali in se medresorsko usklajevali zato, da se v ta zakon napiše en stavek, ki smo ga predlagali, in to je, da so lahko tudi upokojenci, ki imajo različne vrste pokojnine in so zdravstveno še vedno toliko sposobni, lahko oskrbovalci družinskega člana in druga bolj bistvena zadeva, ki pa globoko posega v žepe ljudi, ne bodo pa zaradi tega dobili nobene nove storitve, je seveda odprava tega dodatnega prispevka v višini enega oziroma 2 odstotkov od plač in neto pokojnin, kar je mimogrede protiustavno, ker posegate v neto pokojnine, to pomeni, da zmanjšujete pokojnine, ki so zakonsko upokojencem določene. Ampak upam, da se bo kakšna asociacija s tega področja zbudila in to presojo čim prej sprožila. Ta prispevek ste v koaliciji namreč uzakonili z zakonom, ki sem ga prej omenjal, to je tisti zakon, ki ste ga sprejemali na hitro po tistem, ko ga je na dopisni seji potrdila Vlada mimo socialnega dialoga. Ta prispevek se naj bi plačeval oziroma se bo plačeval, če tega zakona ne podprete oziroma ne spustite v naslednjo obravnavo, od 1. julija letos. Gre za približno 500 do 700 milijonov evrov letno, 500 do 700 milijonov evrov letno iz žepov davkoplačevalcev, ki ne v letošnjem, ne v prihodnjem letu za izvajanje tega novega sistema niso potrebni.

in to bo prihodnje leto, leto 2026, da takrat resorno ministrstvo opravi analizo izvajanja zakona v tem prvem letu. In v kolikor bi se na podlagi te analize pokazalo, da za nemoteno izvajanje upravičenj ni mogoče, da nemotenega izvajanja teh upravičenj ni mogoče brez zagotovitve dodatnih sredstev, v takem primeru pač naj ministrstvo Vladi predlaga ustrezne spremembe zakona za zagotovitev finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe. Predlagamo torej, da ljudje ne vplačujejo vnaprej za storitve do katerih ne bodo imeli dostopa. Več razlogov govori v prid temu dejstvu, da je ta dodatna obremenitev vseh zaposlenih, espejev, kmetov in upokojencev nepotrebna. Kot vemo, naj bi se sistem oskrbe na domu pričel izvajati od 1. julija letos, nov sistem oskrbe v domovih za starejše pa šele pet mesecev kasneje, s 1. 12. letos. Že nekajkrat smo poslušali o tem, da ni nobenih ocen finančnih učinkov, koliko sredstev bo potrebnih za ti dve novi upravičeni. Že večkrat smo poslušali, da se sistem ne bo začel izvajati s 1. 7., tudi s 1. 12 ne. S 1. 7. gotovo niti en upravičenec ne bo deležen sistema oskrbe na domu, niti eden. In verjetno, da v najkrajšem možnem roku, ko se bodo lahko te odločbe izdale in bodo ta upravičenja tudi na voljo, lahko govorimo o jesenskem obdobju letošnjega leta, bolj verjetno je pa tam nekje proti koncu letošnjega leta. Ampak tudi, če se bo to zgodilo in tudi, če bo nekdo formalno dobil nek papir, neko odločbo, kje bo dobil zaposlene, da bodo te storitve izvajali? Že danes, že danes ob bistveno nižjem obsegu pravic oskrbe na domu, ki se izvajajo preko posameznih občin teh ljudi, da bi te storitve izvajali, ni dovolj. Pa gre za polurno, enourno pomoč, ne pa za celodnevno storitev. Torej, tudi če bodo formalno neke odločbe izdane, ki pa jih pred koncem letošnjega leta ne bo, teh storitev ne bo mogoče izvajati. In nekaj podobnega je tudi pri storitvah, ki se navezujejo na oskrbo v domovih za starejše. Torej, nesporno je, da se bo ta sistem uvajal postopoma in da, velika večina upravičencev, tudi če jim bodo storitve formalno odobrene, teh ne bo mogla koristiti, predvsem pa jih ne bo mogla koristiti v letošnjem letu. Ampak vsi ti, se pravi vsi zaposleni, vsi espeji, kmetje, vsi upokojenci pa bodo od 1. 7. dalje ne glede na to, da teh storitev ne bodo mogli dostopati do njih, bodo morali plačevati ta prispevek, torej za nekaj, kar pač ne bo na voljo. Drugi razlog, zakaj predlagamo, da se ta prispevek črta in da se ga s 1. julijem letos ne uvede, je v tem, da je bila Slovenija že nekajkrat opominjana s strani mednarodnih institucij, ker ima preveč obdavčeno ali če želite preveč oprispevčeno delo. In ta dodatni prispevek to težavo samo še poglablja. Po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj je obremenitev dela v Sloveniji med najvišjimi med članicami. Povprečen slovenski delavec brez otrok prejme samo 65,8 odstotka svoje bruto plače, medtem ko je povprečje OECD 75,1 odstotka. Prispevki delavca v stroških dela znašajo 19 odstotkov, delodajalca 13.9, dohodnina 10,4. To Slovenijo uvršča na drugo mesto med državami OECD po deležu stroškov dela. Torej, ta dodatna obremenitev in vse ostale, ki so na vidiku, bodo to stanje samo še poslabšale. Naj vladajočo koalicijo spomnim tudi na zaplete, ki so se dogajali, ko ste konec avgusta leta 2023 uzakonili dodaten enoodstotni davek za popoplavno obnovo, tako imenovani solidarnostni poplavni prispevek, ste mu rekli. V Slovenski demokratski stranki smo takrat opozarjali, da je to napačna poteza, da v tistih razmerah s tem pošiljate napačen signal, ker so ljudje sami takrat brez prisile pokazali izjemno solidarnost, tako preko prostovoljne pomoči z delom, kot s prostovoljnimi prispevki. Takrat smo navedli argumente, da ta dodaten denar, ta dodaten davek, ki ste ga uvedli ni potreben. Da je dovolj obstoječih finančnih mehanizmov, ki jih je potrebno najprej uporabiti, od neizkoriščenih nepovratnih evropskih sredstev do racionalizacije v sistemu javnih financ, kjer je bil takrat idealen trenutek, da se preseka s slabimi praksami negospodarnega proračunskega trošenja, ampak ni pomagalo nič.

ker ste ugotovili očitno, da dejansko ta sredstva ne bodo potrebna. In danes lahko ugotovimo, da niso bila potrebna in da ne bodo potrebna. Zdaj upam, da se ne bo zgodilo tudi v tem primeru to, da boste danes ta naš utemeljen predlog samo, zaradi tega, ker prihaja s strani Slovenske demokratske stranke, zavrnili. In čez dva meseca ta dodaten prispevek sami začasno zamrznili, ker bo pritisk takrat tako velik, da ga ne boste več zdržali s strani posameznih organizacij, z ene in z druge strani. Tu bi bil pa res najbolj brutalen populizem, ki mu v odgovorni politiki ne sme biti mesta. Potrebno je tudi povedati, da ta Vlada in resorno ministrstvo v skoraj treh letih tega mandata nista zagotovila tistega, kar bi bilo potrebno za uveljavitev posameznih upravičen iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Kljub temu pa na tem resornem ministrstvu, kot beremo, skoraj polovici zaposlenih izplačuje dodatke za povečan obseg dela, dve tretjini pa naj bi jih delalo celo od doma. To je popolnoma neprimerno, popolnoma napačen zgled za vse, ki delajo v sistemu dolgotrajne oskrbe in dela ne morejo opravljati na daljavo od doma. Ne morejo ljudi previjati, pa jim plenice menjavati na daljavo in tako naprej. Z novelo plačne zakonodaje pa ste jim še ukinili dodatek za povečan obseg dela, tako da so tisti, ki so bili že prej najslabše plačani, po tej vaši tako imenovani plačni reformi plačani še manj. In minister tišči glavo v pesek. Ob obisku enega od domov zdaj, dva dni nazaj za starejše je žogico za reševanje težav, ki ste jih povzročili v vladajoči koaliciji vrgel vodstvom domov, vodstvom domov. Res sprevrženo, moram reči. Sistem torej ne s 1. julijem in ne s 1. 12 letos ne bo zaživel. Treba je tudi povedati, da Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet na predlog prejšnje Vlade, ki jo je vodil gospod Janša in ki ste ga z vašim zakonom odpravili tega prispevka ni vseboval. V prvih letih izvajanja je določal delež sredstev iz zdravstvene in pokojninske blagajne, kjer so sredstva bila zagotovljena in ta sredstva so v obeh blagajnah tudi danes. Vi v vladajoči koaliciji pa ste najprej zamaknili uveljavitev prejšnjega zakona za leto dni. O tem, da je to dobro, ste prepričali večino volivcev. Potem pa ste jih z novim zakonom, ki ga je vaša Vlada mimo socialnega dialoga potrdila na dopisni seji še obremenili z novim davkom, z novim prispevkom, pravice pa niste zamaknili samo za leto dni pač pa za dve oziroma tri leta. Dve ključni pravici ste zamaknili za dve oziroma tri leta, to je oskrba na domu in oskrba v domovih za starejše. Poleg tega pa poleg tega eno procentnega dodatnega prispevka oziroma davka, ta vaš Zakon o dolgotrajni oskrbi določa tudi deset Od leta 2028 dalje za posamezne storitve dolgotrajne oskrbe. Vaš novi zakon je tudi bistveno zbirokratiziral postopke, zmanjšal nabor, upravičen. Zdaj, ena izmed stvari, kjer ste vrgli po nepotrebnem skozi okno okrog dva milijona evrov, je pošiljanje tistih odločb o tem, da smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo. Se še spomnim, kdo tiste odločbe, ali še ima kdo kje shranjeno? Po moje nihče več ni, kjer tiste odločbe so stale okrog dva milijona evrov. En kup dela so povzročile. V prejšnjem zakonu je bila zelo enostavna določba, pisalo je, vsi, ki so zavarovani za obvezno zdravstveno zavarovanje, se jih avtomatično prevede kot zavarovance za dolgotrajno oskrbo. Enostavno opravilo v računalniku v enem dnevu. Vi ste pa šli napisati, da morajo vsi dobiti odločbe, ki so same sebi bile namen, pa dva milijona evrov porabili, namesto, da bi jih namenili za kaj konkretnega. In še številni drugi primeri govorijo o tem, da je zakon zbirokratiziran, zaradi tega tudi težko izvršljiv, zaradi tega povzroča tudi težave v praksi. Državljani so z njim dobili nove birokratske ovire in novi obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo in kot sem povedal, od leta 2028 dalje tudi obveznost za doplačevanje storitev. Žal pa teh storitev še nekaj časa ne bodo imeli na voljo, ker kadra primanjkuje. To se je pokazalo že pri prvem od upravičenj, ki zadeva najmanjše število upravičencev nekaj čez tisoč, pri oskrbovancu družinskega člana, kjer se vam je pošteno zataknila to pravico. Namesto s 1. januarjem ste jo začeli uveljavljati tam nekje od sredine leta dalje, po petih, šestih mesecih. Seveda prihaja do zamud in zapletov tudi pri pripravah na uveljavitev drugih določb in pravic iz zakona.

Treba je tudi povedati, da se na drugi strani tudi domovi starejših soočajo že kar nekaj časa, skratka, v celotnem mandatu te Vlade z resnimi kadrovskimi stiskami. Vi ste z nekimi gasilskimi ukrepi, z nekim zakonom, ki je bil težek, če se prav spomnim, tam manj kot deset milijonov evrov v štirih letih, se pravi, to je manj, kot ste razdelili tistim 70-im tako imenovanim neprofitnikom po razpisu za tako imenovane nevladne organizacije za neko mentorstvo, ne vem komu, tam je bilo 12,4 milijona razdeljenih, tukaj niti deset milijonov evrov za to, da bi to kadrovsko, kadrovski primanjkljaj pomagali popraviti. Nič od tega ni, stanje je vedno slabše. Približno 10 procentov postelj v domovih za starejše je praznih in prazne so izključno zaradi tega, ker ni dovolj ljudi, ki bi naj za te ljudi skrbeli. Če vemo, da je v sistemu okoli 22, 24 tisoč postelj, to pomeni med 2 in 2500 praznimi posteljami vsak dan, 365 dni v letu. tisoč ljudi nima ustrezne oskrbe. Da ne govorimo o izpadu za te same domove sredstev in o izpadu teh sredstev za sistem. Torej, nobenih konkretnih pametnih ukrepov v teh treh letih nismo bili deležni. Zaradi tega v prihodnje ne bo nič boljše, slabše bo. Če menite, da bodo ta kadrovski primanjkljaj nadomestili. Tisti, ki bodo prihajali v Slovenijo iz tretjih držav, se pošteno motite. Seveda jih bo nekaj prišlo, ampak to je kaplja v morje problema, ki je v Sloveniji in potrebno bi se bilo reševanja stvari lotevati na drug način, ne pa tako, da ste tiste, ki požrtvovalno delajo v tem sistemu, z vašo plačno reformo še dodatno destimulirali. Torej, izhajajoč iz navedenega je nesporno dejstvo, da Golobova vlada in Ministrstvo za solidarno prihodnost nista sposobna izvajati sprejetega zakona in ob tem nista kos izzivom, ki smo jim priča na področju dolgotrajne oskrbe. Vlada Roberta Goloba raje dodatno obdavčuje državljane, vključno z upokojenci, ter s tem poslabšuje njihov gmotni in socialni položaj, ne da bi bili za to deležni boljšega ali večjega obsega pravic. V programu za delo koalicije 2022-2026, mimogrede, tudi tisti program za štiriletno obdobje, ne za dva mandata, kot lažje vsake toliko, ko ga gledamo na ekranih. Predsednik Vlade Golob, ki govori, da ste si vi zastavili delo za dva mandata, vaša koalicijska pogodba je za štiri leta, tam ste se med drugim obvezali, citiram: "Do maja 2023 bomo sprejeli spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo ustrezno definirale pravice in njihovo izvajanje, kot tudi solidarno, pravično in vzdržno finančno konstrukcijo, ki bo temeljila na progresivni obdavčitvi premoženja in drugih proračunskih virih. Zagotovili bomo dovolj usposobljenega kadra za dobro delovanje dolgotrajne oskrbe, uvedli bomo družinskega pomočnika tudi za starejšo osebo. Ne samo za invalida, ki potrebuje nego in varstvo, torej.", konec citata. Vi niti lastnih podpisanih zavez ne uresničujete, zaradi tega je stanje slabše, kot je bilo na začetku vašega mandata. Ste pa na drugi strani seveda našli denar za preplačano podirajočo stavbo na Litijski, ki vsak dan dodatno obremenjuje žepe davkoplačevalcev, za 13 tisoč zastarelih računalnikov, za nova ministrstva, nove zaposlitve na njih, za draga poslovna potovanja ter za dodatke k pokojninam za kvazi umetniško elito, ni pa bilo denarja za to, da bi poskrbeli za tisto, kar ljudje v tej državi potrebujejo, tako na področju zdravstva, oskrbe starejših, kot na številnih ostalih področjih. No, glede teh umetniških privilegirancev, to je še ena zanimivost v tem istem obdobju, ko ste zavrnili naš zakon, ki smo ga predlagali glede odprave tega prispevka za upokojensko populacijo, ker je neprimerno, da upokojenci plačujejo nek prispevek, ki ga plačujejo celo aktivno delovno dobo, ste takrat, novembra lani tudi to zavrnili, v istem obdobju ste vi prišli s tem zakonom in ga potem tudi sprejeli glede teh umetniških privilegiranih pokojnin. In pazite zdaj, tem umetnikom. Kvazi umetnikom, če zakon na referendumu ne bo zavrnjen, in bodo prejemali izjemni dodatek k pokojninam, tem ne bo potrebno plačevati prispevka. Za dolgotrajno oskrbo, tega dodatka. Ne bo jim treba tega plačevati, samo od osnovne pokojnine in vi mi govorite o solidarnosti. Recimo nekdo, ki prejema zdaj zajamčeno pokojnino, nekdo od teh kvazi umetnikov v višini minimalne zajamčene za polno pokojninsko dobo, ki znaša 780 evrov, (nadaljevanje) če ne bo na referendumu zavrnjen, prejel dodatek do 3 tisoč 180 evrov, kolikor znaša najvišja pokojnina za polno pokojninsko dobo, tako zakon. In ta en odstotni prispevek bi ta plačal samo od 780 evrov ne pa od tega dodatka 2 tisoč 400 evrov, ki ga bo dobil zraven, tako piše v tem Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Je to solidarnost, ki jo zagovarjate kao, Levica? Je to blaginja za vse, ne le za peščico, kar je bil vaš slogan? Torej poglejte se malo v ogledalo. Delate v nasprotju z interesi ljudi in delate za peščico, ne pa za vse. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo predlog za odpravo prispevka za dolgotrajno oskrbo vložili zato, ker je nedopustno, da bodo davkoplačevalci plačevali za storitve, do katerih ne bodo mogli dostopati, stomilijonska sredstva pa bodo ostajala, kar je večkrat narobe. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato predlagamo, da opravite v koaliciji ponoven razmislek in omogočite nadaljnjo pot noveli tega zakona, ki zagotavlja pošten odnos do davkoplačevalcev, pošten odnos do zavarovancev in pošten odnos do uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe. Hvala. Gospod Aleksander Reberšek bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati, izvoli. Hvala lepa za besedo. Spoštovani državni sekretar z ekipo, spoštovane poslanke in poslanci! 21. julija 2023 je Državni zbor sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je uvedel obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Edina stvar, ki tukaj funkcionira, je prispevek. Prispevek za dolgotrajno oskrbo naj bi se začel zbirati 1. julija 2025, znašal pa bi 1 odstotek za delavce, 1 odstotek za delodajalce, 1 odstotek za upokojence ter 2 odstotka za samostojne podjetnike in kmete. Poleg tega je določena možnost uvedbe doplačila leta 2025 ali kasneje, če prihodki iz naslova prispevkov ne bodo zadoščali za izdatke za dolgotrajno oskrbo. Potem ko je lani stopila v veljavo pravica do oskrbovalca družinskega člana, bi morala letos 1. julija v veljavo stopiti pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in e-oskrba, s 1. decembrom 2025 pa pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, denarni prejemek ter možnost nadomestne oskrbe v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana. Vendar pa se je zapletlo že pri prvi pravici oskrbovalca družinskega člana, saj je pravica več mesecev po uveljavitvi ostala le mrtva črka na papirju. Do zapletov prihaja tudi na pripravah na uveljavitev drugih določb, ki naj bi začele veljati letos. Odzivi županov jasno kažejo, da obstaja še veliko neznank in da so med občinami trenutno velike razlike, kar odpira vprašanje, ali bo sistem sploh povsod pravočasno vzpostavljen. Poleg tega še vedno ni vzpostavljen informacijski sistem, s pomočjo katerega bo izvajalec na podlagi opravljene storitve poslal zahtevek za izplačilo ZZZS. Domovi za starejše občane, ki so ključni za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe, se soočajo z vse večjo kadrovsko podhranjenostjo. Tudi z uveljavitvijo tako imenovane plačne reforme v javnem sektorju Vlada ni ustrezno poskrbela za kadre v domovih za starejše, saj so nekateri dobili celo nižje plače kot pred reformo - primer vodje kuhinje v DSO, ki smo ga videli v Tarči. Plače in pokojnine Slovenk in Slovencev so v času Golobove Vlade iz dneva v dan bolj obremenjene zaradi vseh dodatnih prispevkov in davkov, ki jih le-ta uvaja. Za financiranje dolgotrajne oskrbe obstajajo drugi viri, ki bi jih bilo treba najprej izkoristiti, namesto da se uvaja prispevek, celo preden se bodo sploh začele izvajati vse pravice iz dolgotrajne oskrbe. V tem primeru bodo tudi tukaj plačevali za pravice, ki nam v praksi sploh ne bodo dostopne. Podobno je že v zdravstvu. V Novi Sloveniji zagovarjamo, da bi bilo vsekakor treba med oskrbovalce družinskega člana vključiti tudi upokojence. Brez večjega števila oskrbovancev bo lahko namreč že v bližnji prihodnosti, ko bo vse več upravičencev do dolgotrajne oskrbe, hkrati pa ne bo zadosti kadra za delo v domovih starejših občanov, sistem dolgotrajne oskrbe začel razpadati oziroma upravičenci ne bodo dobili podobnih storitev ali pa bodo nastale enako čakalne vrste kot jih spremljamo v zdravstvu. Naj pa ob tem omenim, da smo v Novi Sloveniji vložili zakonski predlog, po katerem bi delovno aktivni upokojenci poleg plače prejemali tudi pokojnino, ne samo 40 odstotkov, kot velja sedaj.

V koaliciji ste ves čas govorili, da je naš Zakon o dolgotrajni oskrbi neizvedljiv, izvajanje zakona ste prestavili za eno leto, sedaj pa ugotavljamo, da je vaš koalicijski zakon neizvedljiv. Izvedljivo je seveda samo plačevanje, ki nas bo doletelo 1. julija letos, vse ostalo pa ostaja popolna neznanka in kaos na terenu. Zato v Novi Sloveniji podpiramo današnji predlog zakona, ki bi odpravil plačevanje prispevka obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in bi omogočil, da tudi upokojenci postanejo oskrbovalci družinskega člana.

končno vzpostavljamo sistem dolgotrajne oskrbe, je v fazi intenzivnih priprav na izvajanje drugega dela tega zakona. Po 1. juliju se bo skladno z zakonom poleg dosedanje pravice do oskrbovalca družinskega člana pričeli uresničevati tudi pravici do oskrbe na domu in e-oskrbe ter storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Sočasno pa se bo začel pobirati tudi prispevek za financiranje dolgotrajne oskrbe. Sistem dolgotrajne oskrbe, kot ga vzpostavljamo pri nas po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, bo predstavljal povsem novo in v celoti samostojno vejo socialnih storitev. Te storitve bodo namenjene vsem tistim, ki bodo zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebovali pomoč druge osebe. Glede na številne razprave so pričakovanja javnosti upravičeno visoka. Zavedamo se, da če teh pričakovanj ne bomo izpolnili, bo zagotovo razočaranje ogromno. Največ pomislekov pri izvajanju zakona se poraja ravno v povezavi s plačevanjem obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ljudi upravičeno skrbi, kakšne storitve bodo dobili v zameno za plačane prispevke. Bodo te storitve dovolj kakovostne? Bodo zagotovljene v zadostnem obsegu? Bomo sploh uspeli zagotoviti dovolj strokovnega kadra in tako naprej? Vsa ta vprašanja in pomisleki so v tem trenutku še kako na mestu, odgovore nanje pa mora podati vlada, še posebej pristojno ministrstvo za dolgotrajno oskrbo, za katerega smo prepričani, da dela vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi vse pogoje za nemoteno uresničevanje pravic iz dolgotrajne oskrbe. Tveganja, da stvari ne bodo potekale povsem po načrtu, kot smo si jih zamislili, vedno obstajajo, še posebej pri vzpostavitvi popolnoma novega sistema, kot to velja v primeru dolgotrajne oskrbe. Z uvajanjem tako obsežnih novosti so vedno povezane številne nejasnosti in negotovosti, ki jih ni mogoče v celoti predvideti ali natančno izračunati. Naloga pristojnih pa je, da jih omejijo na najmanjšo možno mero. Kljub vsem neznankam in pomislekom menimo, da v tem trenutku ni pravi čas, da bi sedaj ponovno razmišljali o novih časovnih zamikih za uresničevanje posameznih določb zakona, saj na storitve dolgotrajne oskrbe resnično čakamo že predolgo časa. To velja tudi za pobiranje prispevkov za dolgotrajno oskrbo. Socialni demokrati že od vsega začetka z javnostjo komuniciramo jasno in iskreno, tudi glede financiranja samega sistema in storitev. Jasno je, da si brez socialnega prispevka brezplačnih storitev dolgotrajne oskrbe v obsegu, kot so predvidene v zakonu, ni mogoče predstavljati. Ves čas zagovarjamo takšno socialno zavarovanje, v katerega bomo prispevali vsi po načelu medgeneracijske solidarnosti in pravičnosti, pri čemer se zavedamo tudi za to, da bi se osnova za izračun prispevka razširila tudi na dohodke iz premoženja in kapitalskih naložb, ne le samo na dohodke iz dela ali pokojnin. Dolgotrajna oskrba namreč ne sme predstavljati finančno breme posameznika ali družine, ampak celotne skupnosti. Dolgotrajna oskrba presega zgolj ekonomski vidik in preprosto računico, kaj dobiš za plačane prispevke. Sistem dolgotrajne oskrbe temelji predvsem na solidarnosti in spoštovanju dostojanstva najranljivejših skupin, ki potrebujejo pomoč druge osebe. Dejstvo je, da tudi predlagatelji današnjega zakona, s katerim bi črtali pobiranje prispevkov za dolgotrajno oskrbo, posredno priznavajo, da bo ta enkrat vendarle potreben. V svojem predlogu zakona namreč tudi predlagajo, da pristojno ministrstvo po dveh letih opravi analizo izvajanja tega zakona, vključno s finančnimi učinki. V kolikor bi ta analiza pokazala, da bi bil za zagotavljanje storitev potreben dodaten denar, bi morala Vlada ponovno predlagati spremembo zakona za zagotovitev finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe. Socialni demokrati dvomimo, da bi še ena strokovna analiza prinesla bistveno drugačne rezultate in zaključke, kot jih poznamo že sedaj. 82. TRAK: (SC) – 15.55 (nadaljevanje) Že danes vemo, da potrebujemo stabilen in samostojen vir financiranja za dolgotrajno oskrbo. Če ne bomo pripravljeni plačevati prispevka, bo morala država zagotoviti druge načine financiranja ali zmanjšati obseg storitev. Če bi se dolgotrajna oskrba financirala izključno iz proračuna, bi to pomenilo tudi manj denarja za investicije v domove za starejše in drugo infrastrukturo, ki je prav tako potrebna za nemoteno delovanje sistema dolgotrajne oskrbe. V današnjih zaostrenih geopolitičnih razmerah, ko naši mednarodni partnerji pričakujejo od nas višjo porabo sredstev tudi za varnost, pa je absolutno nerealno obljubljati ljudem, da bo država zmogla pokriti vse dodatne stroške brez prevelikega zadolževanja ali zmanjševanja katerihkoli pravic. Po našem mnenju so ocene, da bomo zbrali ne vem kako veliko količino denarja na zalogo, močno pretirane, saj se bo s 1. decembrom letos vsem stanovalcem v domovih za starejše samodejno pričela plačevati oskrba in nega ravno iz teh sredstev. Tisti, ki bodo želeli, pa bodo lahko od tega datuma prejemali tudi denarni prejemek iz dolgotrajne oskrbe. Do takrat pa bodo številni posamezniki, ki bodo potrebovali pomoč druge osebe, že prejemali storitve iz dolgotrajne oskrbe, iz vseh preostalih pravic: oskrbovalec družinskega člana, oskrba na domu, e-oskrba in storitve za krepitev in ohranjanja samostojnosti. Socialni demokrati menimo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Prvič. Ker že danes vemo, da dolgotrajna oskrba zahteva stabilen in samostojen vir financiranja, ki bo solidaren in pravičen. Drugič. Ker je že predvideno, da se najmanj na vsaka tri leta izvede analiza izvajanja tega zakona, pripravi poročilo ter morebitne predloge za spremembo zakona. In tretjič. Ker je Vlada že pripravila svoj predlog spremembe zakona, ki bodo na celovit način omogočila upokojencem, upokojencem, da tudi oni postanejo oskrbovalci družinskega člana. Hvala.

Predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je vložila Slovenska demokratska stranka, je še en primer neodgovornega in površnega pristopa k urejanju ključnih vprašanj socialne politike. Gre za predlog, ki ne rešuje resničnih izzivov dolgotrajne oskrbe, temveč jih izkorišča za politično promocijo predvsem na račun starejših, ki pa si zaslužijo več kot le prazne obljube. Predlagana novela vključuje dve ključni spremembi: možnost, da tudi upokojenci postanejo oskrbovalci družinskih članov ter zamrznitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za nedoločen čas. V Levici se zavedamo, da je danes veliko starejših, ki vsakodnevno in predano skrbijo za svoje bližnje, da upokojen mož skrbi za bolno ženo, pokojna hči za nepokretnega očeta. Takšna nesebična skrb zasluži priznanje in seveda sistemsko podporo. A ta podpora mora biti premišljeno urejena. Predlog SDS prinaša le kozmetično spremembo nekaj besed v 1. členu zakona brez jasnih pogojev, meril in zaščitnih mehanizmov. Na drugi strani je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo novelo, ki je bila poslana v javno razpravo in celostno ureja možnost, da upokojenci postanejo oskrbovalci družinskih članov rešitev, ki podrobno in jasno ureja to področje z vsem, kar resna zakonodaja potrebuje. Če bi želela SDS res prispevati k rešitvi bi lahko podprla to usklajeno in odgovorno ureditev, žal pa je izbrala pot simbolnega populizma brez vsebine. Drug predlog, ki predvideva ukinitev oziroma zamik prispevka za dolgotrajno oskrbo z utemeljitvijo, da so potrebne dodatne finančne analize, ni le neodgovoren, temveč tudi zelo nevaren. Dolgotrajna oskrba brez stabilnega vira financiranja ne more delovati. Tu naj spomnimo, tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše, je v 2. členu jasno predvideval obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, financirano po načelih univerzalnosti, solidarnosti in enakosti, a ker se je bližal čas volitev, se je ureditev financiranja preložila na dodaten zakon, ki pa ni bil nikoli sprejet. Uvedba prispevka je bila s tem dejansko preložena na naslednjo vlado. Danes imamo vzpostavljen jasen, solidaren in vzdržen prispevek v višini enega odstotka, ki ga bodo plačevali delavci, delodajalci in tudi upokojenci in ki omogoča dejansko izvajanje dolgotrajne oskrbe. 83. TRAK: (TB) - 16.00 (nadaljevanje) To je tisto, kar omogoča pravice in ne obljube. Kljub začetnim težavam, ki so prav pri tako zahtevni reformi neizogibne, se dolgotrajna oskrba postopno uresničuje. Že danes več kot tisoč 300 ljudi prejema oskrbo preko storitve oskrbovalca družinskega člana. Po podatkih ministrstva pa ima okrog 80 odstotkov občin že izbranega izvajalca dolgotrajne oskrbe na domu ali pa je dogovor v sklepni fazi. S 1. decembrom 2025 bo uveljavljena tudi pravica do dolgotrajne oskrbe za več kot 20 tisoč trenutnih stanovalcev domov za starejše, ki bodo po novem plačevali le za namestitev in prehrano, torej bistveno manj kot danes. Vanjo bodo avtomatsko pretvorjeni vsi, ki so danes v domovih za starejše in potem naprej vsi novi. To so konkretni koraki k pravični in vključujoči ureditvi dolgotrajne oskrbe. Starejši ljudje si zaslužijo spoštovanje, podporo in dostop do javnih storitev, ne pa simbolnih potez brez učinka. V Poslanski skupini Levica zato ocenjujemo, da je predlog SDS nepremišljen, neustrezen in škodljiv ter ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej želi predlagateljica, gospa Karmen Furman, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, jaz bi se želela odzvati na par navedb s strani koalicijskih poslancev v stališčih. Torej, v Slovenski demokratski stranki smo pripravili predlog sprememb Zakona o dolgotrajni oskrbi in sicer predlagamo dve konkretni zadevi, torej ukinitev plačevanja prispevka in pa uzakonitev statusa oskrbovalca družinskega člana tudi za upokojence. Zdaj, da se najprej osredotočim na to spremembo, ki jo predlagamo, torej, da tudi upokojenci lahko pridobijo status oskrbovalca družinskega člana in seveda s tem tudi posledično pridobijo plačilo in vse povezane pravice s tem statusom. Glejte, resnično, bom rekla, nehigiensko z vaše strani, da nam očitate kako bi lahko šli po drugi poti in podprli vaš predlog, ki ga trenutno še ni. Mi ga v Državnem zboru nimamo. Je pa dejstvo, da vas že več kot eno leto oziroma vse od začetka lanskega leta, ko se je ta pravica uveljavila, v praksi, opozarjamo, da ste v v deprivilegiran položaj spravili upokojence, ker ravno oni v največji meri v praksi izvajajo to pravico. Namreč, po podatkih Ministrstva za zdravje je povprečna starost tistih, ki skrbijo za onemogle družinske člane, 63 let. 63 let. Zato lahko iz tega sklepamo, kdo so tisti, ki dejansko to izvajajo v praksi, ampak vi ste jim s svojim zakonom preprečili, da bi lahko to pravico tudi uživali, ampak delo pa morajo izvajati. In mi vas na to že več kot eno leto opozarjamo. Tudi je bila sklicana lani maja seja z naše strani, kjer so bila priporočila tudi dana v to smer, ampak glejte, vaš minister eno leto obljublja. Eno leto. Zdaj, še lani septembra na festivalu za tretje življenjsko obdobje, je tam pred upokojenci, javno izjavil, da bo zadeva v kratkem urejena in ne samo to, spremembo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ste jo potem jeseni pripravili, ste najprej to vključili, potem decembra, ko je pa prišel uradni predlog v parlament, pa več te pravice ni bilo. In takrat ste se sklicevali, da urejate socialni dialog in da ne morete preko tega. Zdaj, jaz bom rekla samo to, da očitno takrat zelo uporaben ta socialni dialog, ampak vi ste pa cel zakon sprejeli mimo socialnega dialoga po nujnem postopku v času parlamentarnih počitnic in takrat vas pa nič ni brigal socialni dialog. Sedaj, ko bi pa bilo potrebno popraviti to krivico, ki ste jo storili upokojencem s tem zakonom, sedaj se pa sklicujete na socialni dialog, obljubljate, ampak nič ne naredite na tem področju in glejte,

da jim to tudi popravite. In se mi zdi, da je ta predlog še kako na mestu, kajti z opozorili nismo več kot eno leto nič dosegli. Pri vas pa gredo zadeve zelo počasi, razen takrat, ko je treba uzakoniti nove davke za državljane, takrat pa znate to zelo hitro realizirati. Kar se pa tiče plačevanja prispevka, glejte, vi ste ljudem uzakonili prispevek, ne dobijo pa odgovorov na to, kdo jim bo te pravice, mislim, kdo jim bo to oskrbo oziroma kako se bodo te pravice realizirale takrat, ko bodo potrebovali. In odgovora ni z vaše strani. Kajti, tu vas vsi opozarjajo, predvsem pa tisti deležniki, ki oskrbo v praksi izvajajo, da je je ključno pomanjkanje kadra, ki ga že sedaj občutijo. In že sedaj imamo vrste tako v domovih, torej v obliki institucionalne oskrbe, kakor tudi v drugih oblikah oskrbe, ker ljudje ne pridejo do storitev, ki bi jih potrebovali zaradi tega, ker kadra že sedaj ni. In s tem sistemom, ki je uzakonjen, se zadeva nadgrajuje, ampak kader se pa ne rešuje. Vi ste lani sicer prišli sredi poletja v parlament ministrstvo s spremembo zakona o začasnih pogojih za izboljševanje kadrovskih in delovnih pogojev za socialno varstvene storitve. Ampak glejte, takrat ste dejali, kako je ta zakon nujno potreben, kako ga je hitro potrebno sprejeti. In takrat je minister dejal, da je pomembno, da se bodo ti ukrepi čim hitreje v praksi tudi zaživeli, najboljše bi bilo, da zaživijo takoj. Kaj se je pa potem zgodilo? Tri mesece po tem, ko je zakon veljal, niste naredili niti enega javnega razpisa, niti enega. Tri mesece ste potrebovali za to, da ste naredili prvi javni razpis za kadre. In naj povem, da je to bilo za pridobitev štipendij. In razpis je šel mimo oziroma je bil objavljen po tem, ko se je začelo novo študijsko leto. Tako da toliko o tem, kako resno se vi lotevate problematiko kadrov na tem področju. Stanje v domovih za starejše trenutno po podatkih Skupnosti socialnih zavodov manjka 340 delavcev. In zaradi tega imamo toliko praznih postelj, kot je že bilo danes povedano, 340 delavcev. Zdaj pa opozarjajo vas, v naslednjih treh letih bo prišlo do novega vala upokojitev in pričakujejo izpad še 10 procentov zaposlenih in potem še v naslednjih dveh letih še 7 procentov zaposlenih. Torej bomo prišli v naslednjih petih letih do manjka kadra približno 17 procentov zaposlenih v domovih za starejše. Pa niste dali nikoli odgovora ali pa rešitve, kako boste ta kadrovski manko v bodoče pokrili, do danes še ne. Po drugi strani pa, da malo orišem, kakšne so še čakalne dobe za domove za starejše, tega si ne izmišljuje opozicija, ampak to so uradni podatki, in sicer po oceni domskih socialnih služb v Sloveniji nujnih prošenj je od 2 do 3000, nujnih. Ne govorim o tistih 19 tisoč prošenj, ki jih imate v čakalni vrsti, ampak tistih nujnih. Kako boste to rešili? Mogoče sekretar, ki je danes z nami, ker ministru se očitno ni zdelo vredno, da bi na tako pomembno temo sploh prišel v parlament. Dolgotrajna oskrba na domu, tukaj je pa situacija še bistveno bolj pereča, kar se tiče kadrov. Ampak, jaz se bojim, da na koncu boste pač s prstom kazali na občine, ker so pač one tiste, ki so po zakonu pristojne za izvajanje te vrste dolgotrajne oskrbe in se bodo očitno morale znajti, kako se bodo pač znašle, vsaka za sebe,

bodo ljudje s tem prispevkom dobili dolgotrajno oskrbo. Ja, kdo jo bo pa izvajal? In to so besede predsednice skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ne besede opozicije. Zdaj pa, če pa gremo na realizacijo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ta pravica bi se morala pričeti izvajati s 1. 7. Pa govorim v pogojniku namensko, kajti najbolj optimističen scenarij, isto po besedah Skupnosti socialnih zavodov, če bo to pravico izkoristilo procentov tistih, ki sedaj koristi pomoč na domu, ne, pa verjetno bodo poskušali vsi uveljavljati to pravico, ker je pač nadgradnja pomoči na domu in je brezplačna, in če bodo izkoristili zgolj najnižje število ur, to je 20 ur, ne 110 kot najvišjo, bi potrebovali še dodatnih 300 zaposlitev. No, pa smo že na številki skoraj 4 tisoč. Kje boste dobili kader? Kdo bo izvajal to? Ker prispevke boste pa pobirali, ne. Zdaj glede e-oskrbe, tudi tam imate en velik izziv, ne, namreč že sedaj je tisoč ljudi na čakalnem seznamu. Zdaj, ali boste to rešili, bodo tudi ti ljudje potem dobili e-oskrbo, če bodo želeli to storitev uveljavljati oziroma če bo tako izhajalo iz tega načrta? A jo bodo? Zdaj tukaj pa je potrebno javnost seznaniti še z eno zadevo glede e-oskrbe. Namreč ni enako kot pri domski oskrbi, ne. Vsi tisti upravičenci, ki danes že imajo e-oskrbo, ne bodo avtomatično prevedeni s 1. 7., kar pomeni, da se jim bo pravica prekinila in bodo morali čakati, da pridobijo novo odločbo zato, da jim bo pravica znova priznana. In že kar nekaj časa vas opozarjajo na morebitna tveganja in kaj, kakšne posledice bi lahko to prineslo celo na morebitno smrt pri nekomu, ampak vaše ministrstvo do danes še nič ni ukrepalo glede tega. Zdaj, potrebno bi bilo tudi se seveda odzvati na nekatere navedbe, kot je očitati opoziciji nespoštovanje državljanov. Zdaj, jaz moram reči, da precej ironična zadeva, da sploh lahko v koaliciji zlasti zlasti pa v največji koalicijski stranki Svoboda govorite, da v opoziciji ne spoštujemo državljane. Glejte, spoštovani kolegi, ne, vi ste ljudem uzakonili prispevek, za katerega bodo morali plačevati očitno, ker bo sprememba zakona očitno, tako je bilo razumeti iz vaših stališč, zavrnjena. Ampak glede na to, kakšen kadrovski manko, ne bodo dobili storitev, ki jih bodo potrebovali. takrat ste zavajali pred časom, ko smo vas že opozarjali glede kadrovskega manka, kako boste vse vi to popravili s plačno reformo, da boste stimulirali kadre, da bodo boljše plačani. Glejte, ista kolegica Gazinkovski je povedala takrat takole: zdravstveno osebje kot ostalo osebje v socialnovarstvenih zavodih potrebujemo, sploh pa takrat, ko nam je najhuje, zato jih moramo spoštovati te poklice in ustrezno stimulirati; plačna reforma je tik pred zaključkom pogajanj in vemo, da se bodo zadeve spremenile, poudarjam končno sistemsko spremenile. Ja, spoštovana kolegica, danes vidimo, kako so se spremenile. Odziv medicinskih sester: na plačni dan ste nas poteptali, osramotili in ponižali. Pa ne bom nadaljevala še vseh ostalih odzivov. Skratka toliko o tem, ne, nespoštovanju državljanov, kaj povzročate s svojimi škodljivimi ukrepi. In skrb za finančno vzdržnost, jaz bi tudi vprašala tukaj sekretarja, da če že ljudem pobira polni prispevek, zakaj niste zagotovili finančnih sredstev v proračunu v letošnjem letu in v prihodnjem letu, tako kot ste se zavezali takrat, ko ste sprejemali Zakon o dolgotrajni oskrbi. Namreč, zavezali ste se, da bo prispevek iz državnega proračuna 190 milijonov, 86. TRAK: (NB) ne v letošnjem, ne v naslednjem letu, torej ljudem boste pobirali polni prispevek, ampak državni proračun tam pa očitno ne bo tistega prispevka, ki ste ga obljubili, da boste doplačevali za dolgotrajno oskrbo. In jaz se strinjam, starejši si zaslužijo več, več si zaslužijo državljani in zato bi bilo prav, da se ne uzakonja prispevkov, davkov na pamet, da se najprej ugotovi sploh, koliko finančnih sredstev bo za to potrebnih, da zagotovite kader, ki bo to izvajal in šele potem, ko bodo te storitve ljudem zagotovljene, pobirate prispevek.

Najlepša hvala. Bom poskušal odgovoriti na nekaj na nekaj stvari, ki ste jih izpostavili, spoštovane govornice in govorniki. Morda, če lahko začnem z pravzaprav s tistim, kar je gospa Irgl rekla, torej, da glavna, da bi morala biti glavna vsebinska poanta Zakona o dolgotrajni oskrbi, da čim več ljudi ostane doma. se strinjam z njo in mislim, da to je glavna vsebinska poanta tega zakona. Namreč vzpostavlja oskrbo na domu kot vsaj enakovreden steber institucionalne oskrbe v domovih in v, bi rekel temu načrtovanju, tudi finančnem, izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi imamo že, bi rekel, leta 2028, približno izenačeno načrtovano število uporabnikov domov za starejše in oskrbe na domu torej 20 tisoč 000, slabih 20 tisoč. Zdaj seveda, to je velik izziv. Sloni oskrba na domu na vzpostavitvi, na vzpostavitvi mreže izvajalcev, kot vemo, je ta zelo močno povezana z občinami. To je pač storitev, ki mora biti organsko povezana z lokalno skupnostjo, še bolj kot institucionalna oskrba in tudi bi rekel, samo vzpostavljanje te mreže je ena izmed ključnih stvari, ki zdaj potekajo ob implementaciji Zakona o dolgotrajni oskrbi. Torej, če lahko to podkrepim z nekaj številkami, na podlagi analize februarja letos imamo izmed 192 občin, ki so se odzvale na to anketo, 118 občin, torej 61 več odstotkov že izbranega izvajalca za dolgotrajno oskrbo na domu, kar je odstotek, s katerim smo relativno zadovoljni. Dodatnih 32 občin je v dogovarjanju z izbranim izvajalcem, niso pa še fiksno dogovorjene, devet občin je pa še tudi v internih postopkih izbire med več možnimi izvajalci. Torej od sodelujočih občin jih je bilo, jih je bilo trenutno 28, to je februarja letos, brez dogovorov z izvajalci. in iščejo rešitve in seveda mi vemo, katere občine to so. Mislim jaz, ne me vprašati zdaj katere so naši uradniki vedo kje so, katere so in tudi intenzivno bi rekel, smo z njimi v kontaktu. Tako da misli, da tukaj stvari potekajo v kar v redu smer, seveda pa nikoli ne bomo rekli, da je to lahka naloga, ki je pred nami. To je pač pravzaprav ena najpomembnejših momentov razvoja sistema dolgotrajne oskrbe, ki jo potrebujemo tako v tej Sloveniji. Nato je bilo izpostavljeno vprašanje pravzaprav. To je eden izmed glavnih predlogov pobudnikov, razširitev oskrbovalca družinskega člana na upokojence. Strinjamo se s tem v našem resorju, to je natančno, bi rekel, ta predlog, 87. TRAK javni obravnavi, mislim, v medresorski obravnavi in v obravnavi s socialnimi partnerji to ni to ni tako, taka sprememba, ki bi jo samo dobrovoljno zapisali v zakon. Tukaj gre za resne tudi posege in križanja s pokojninskim sistemom, denimo po tej naši zasnovi, te rešitve bo upokojenec poleg 1,2-kratnika minimalne plače prejemal potem tudi še tako kot ko stopijo na trg

Seveda, ker gre tudi za prejemanje istočasne pokojnine je to stvar, ki jo je treba dobro razdelati, dobro urediti, uskladiti in sinhronizirati s pokojninskim sistemom. In to v tem trenutku poteka. Da je ministrstvo počasno kar se tiče priprave zakonodaje na to, bi rekel, to oceno, nekako se ne strinjam z njo. Ministrstvo je v času svojega obstoja, ustanovljeno je bilo leta v letu 2023, je sprejelo integralen zakon, nov Zakon o dolgotrajni oskrbi, poleti, v poleti leta 2024 je pripravilo in je bila sprejeta v vašem zboru podporni zakon, to pomeni kadrovski zakon. Decembra leta je bila sprejeta prvi del novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, kot odziv na potrebe in pomladi leta 2025, upam, da bo sprejeta druga novela, tista tik pred implementacijska novela z razširitvijo na oskrbovalca družinskega člana. Toliko o tem. Morda še, kar se tiče druge ključne pobude predlagateljev, torej prispevka kot takega, tako rekel, veliko se tudi pogovarjamo s kolegi v tujini, v zahodni Evropi, tam, kjer dolgotrajno oskrbo imajo že nekaj let razvito v okviru, recimo, primerljive zakonodaje. In tako bom rekel, da ta 1 odstotek je 1 odstotek, ki si lahko, si lahko zamišljamo, da bo magično šel stran, da ne bo potreben, kot je bilo rečeno, da ga bo, da ga bo mogoče koalicija sama umaknila. Izkušnje z državami, ki imajo dolgotrajen dolgotrajno oskrbo urejajo že dalj časa, so kvečjemu nasprotne. Smo v obdobju starajoče ali pa dolgožive družbe in če bomo želeli kvalitetno oskrbo, vsem dostopno oskrbo na našo starost, za nas in za naše svojce, bomo morali pač kot družba sprejeti ta družbeni dogovor, da bodo izdatki za dolgotrajno oskrbo vse večji. Torej ta odstotek mislim, da je zelo razumen, zelo. Zelo odgovorno ga je, smo ga pripravljavci in koalicija sprejeli in določili in lahko vam povem, da tak kot je, vključno s tem seveda dejstvom, se začne blagajna zavarovanja polniti v letošnjem letu, ko pač vse storitve še ne bodo financirane oziroma v izvajanju in se bo prenesel v naslednje leto. Ob tem dejstvu bo blagajna ravno vzdržna do leta 2028, kar je bil seveda naš cilj. To pomeni, ob prispevku, ki se prične plačevati v letošnjem letu, bo blagajna v naslednjih nekaj letih do leta 2028 vzdržna, kakor mora biti. In dodatno plačevanje, doplačilo ne bo potrebno. Ampak vzdržna, ne pa več kot to, torej nikakršnih ogromnih kopičenj prihrankov ne bo. Točno toliko bo izdatkov pravzaprav 16.25 (nadaljevanje) toliko bo prihodkov, kot bo potrebnih izdatkov. V letu 2028 recimo, samo toliko, da imamo za predstavo, bo skupna ocena teh potrebnih sredstev, potrebnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo že 783 milijonov. če želimo in moramo biti tukaj ambiciozni, da želimo dober, obsežen, robusten sistem storitev in dolgotrajne oskrbe, se moramo zavedati, da bo tak samo, če bo temeljil na na trdno zagotovljenih finančnih pogojih, ki jih pač vsi državljani, vsi sloji prebivalstva, aktivnega in upokojenskega kot svoj prispevek k temu družbenemu dogovoru prispevajo. Tako da ne ne delajmo enega koraka nazaj, tam, kjer ni potreben. Dajmo to sprejeti kot pravzaprav nekaj, dobrega. Nekaj, kar nam bo omogočilo bolj varno, bolj solidarno

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Takšne razprave so po moji oceni vedno dobrodošle. Govorimo o dostojanstvu človeka in popolnoma se zavedam, da skrb za ohranjanje dostojanstva človeka, skrb za dostojanstvo človeka tudi nekaj stane. Mi danes natančno vemo koliko bomo plačali od 1. julija naprej, koliko bodo plačali gospodarske organizacije, ne vemo pa, zakaj bomo plačali? če ste v koaliciji prst usmerili do na opozicijo, in nam očitate, da postavljamo neprijetna vprašanja, da baje zaviramo sistem vzpostavitve dolgotrajne oskrbe, se motite. Pred 1 uro je Gospodarska zbornica Slovenije, ne vem, kako jo imenujete, ali tudi opozicija ali ne, ampak je reprezentativna organizacija gospodarstva, ki bo tudi plačevalo prispevek za dolgotrajno oskrbo. In še enkrat, osebno verjamem in vem, sem prepričan, toliko sem star, da je treba takšne zadeve plačati. Ampak moramo vedeti za vsak evro, ki ga damo v blagajno, takšno ali drugačno, kaj za to dobimo in zakaj plačujemo. In Gospodarska zbornica opozarja na preplačilo in nedorečenost izvajanja dolgotrajne oskrbe. Imajo prav, pred 1 uro je to objavljeno, morda so gledali program dela državnega zbora, da so prav zdaj to objavili, ne vem. Gospodarska zbornica torej poudarja, da trenutni predlog financiranja dolgotrajne oskrbe ni ustrezno premišljen. Po naših ocenah, torej njihovih ocenah, bi država z dodatnim prispevkom zbrala okoli 300 milijonov evrov več, kot je dejansko potrebno. To je ključno vprašanje, gospe in gospodje, koliko zberemo in kaj in kdaj za to dobimo, ker sistem še danes ni vzpostavljen. Prispevki se bodo pa obračunavali od 1. 7. naprej, eksaktno, do centa natančno. In ocena Gospodarske zbornice je 300 milijonov evrov več, kot je se bo pobralo, več kot je dejansko potrebno oziroma koliko bodo stroški izvajanja dolgotrajne oskrbe. Prav tako še vedno ni jasno, pravijo, katere storitve bodo vključene in kako se bodo izvajale. Tako Gospodarska zbornica, najbrž so pametni ljudje. Tako da, meni ni treba za to replicirati, obrnite se na njih. Predlagajo, prvič, zamrznitev, ne ukinitev, zamrznitev, oni predlagajo uvedbe dodatnih prispevnih stopenj za eno leto. Drugič, natančni izračun dejanskih potrebnih sredstev. Tretjič, dorečena in trajnostna rešitev, ki ne bo po nepotrebnem obremenila podjetij in državljanov. Meni se zdi, da so to

prav vsak izmed nas bo lahko že jutri sam potreboval takšno oskrbo, zato je nujno, da dolgotrajno oskrbo uredimo trajno in sistemsko. Najbrž med nami 90, tu nas sicer sedi peščica, ni nikogar, ki ne bi tega podpisal. Dajmo to uredimo sistemsko, tako kot je treba in ne s preplačili, kot pravi gospodarska zbornica. Vendar nadaljujem, morda nekoliko bolj čustveno ali pa morda bo kdo rekel filozofsko. Dejstvo je, da sodobna družba, slovenska in sicer sodobna družba težko sprejema staranje. Lepo je seveda biti mlad, lep, brez gub na obrazu, brez sivih las, bolečin v mišicah in sklepih, poln energije, volje do dela, zanosa in zdravja. To je lepo biti. Sodobna družba poveličuje seveda lepoto, mladost, produktivnost in hitrost, medtem ko staranje povezuje z upadanjem moči, boleznimi in na žalost tudi z zmanjšano vrednostjo, Sam sem že dolgo prepričan, da je staranje velik privilegij, velik privilegij le če imamo veliko srečo, se bomo se bodo na naši obrazi z leti nabirale gube. Ni vsakomur dano, da jih dočaka. Staranje prinaša modrost, življenjske izkušnje in možnost, da cenimo stvari, ki jih v mladosti pogosto spregledamo ali pa se nam ne zdijo pomembne. Staranje je tudi dokaz vztrajnosti in prilagajanja izzivom življenja, dokaz, da se zmoremo po vsakem padcu pobrati in nadaljevati. Bogatejši za dodatno izkušnjo in z zavedanjem, kako dragocen je vsak dan. Zakaj bi se bali gub na obrazu, te so zemljevid naših življenjskih zgodb, so dokaz, da živimo, da čutimo, da ljubimo, da rastemo. Sprejeti staranje pomeni sprejeti življenje v vsej njegovi lepoti, brez strahu pred minljivostjo in zavedanjem, da je vsak dan darilo. In ravno za to in ravno zato moramo dolgotrajno oskrbo med drugim definirati, določiti zakonsko, določiti sistemsko, na sistemski ravni z natančnimi pravili. In zavedati se moramo, da žal, da se slovenska družba stara. Obenem se zmanjšuje delež delovno aktivnega prebivalstva, to je tistega, ki plačuje takšne in drugačne prispevke in davke v proračun.

Ravno tako se povečuje delež starejših od 80 let, leta 2003 je bilo takih starejših v celotni populaciji 2,7 procenta, leta 2023 pa že 5,7 Projekcije kažejo, da bosta leta 2050 Slovenija in Bolgarija demografsko najstarejši evropski državi. Poleg staranja prebivalstva pa posebno skrb za starejše narekujeta tudi dejstvi, da se zmanjšuje tradicionalna vloga družine in sosedstva pri skrbi za starejše. Ter da zahodna kultura vedno slabše vrednoti starost. To se odraža tudi z uveljavljanjem podpore, predvsem leve politične hemisfere, prostovoljnemu končanju življenja. Naš cilj, torej cilj Nove Slovenije je, da starejši čim dlje ostanejo polnopraven del naše družbe. Zato bomo spodbujali še naprej njihovo aktivnost ter jim nudili podporo za življenje v domačem okolju in drugih skupnostnih oblikah. Krepili bomo dolgotrajno oskrbo na domu, nudili oporo svojcem ter v pomoč starejšim vključili humanitarne organizacije.

Še naprej je treba krepiti skupnostne oblike oskrbe in kakovostno domsko oskrbo po sodobnih evropskih standardih. Zmogljivosti bomo tudi v prihodnje dopolnjevali skladno z demografskimi in negovalnimi potrebami ljudmi in pri tem bomo zagotovili pestrost oblik pomoči na domu, saj bomo le na tak način večjemu številu ljudi omogočili oskrbo v lokalnem okolju in obenem blažili pritisk na institucionalno varstvo. Res sem ponosen na našega ministra, ki je uspel dobiti znatna evropska sredstva. In nimam nič proti, če danes pristojni minister gre in reže trakove pri novih domovih za starejše. Ja, tudi pri koncesionarjih, ker smo bili zasmehovani s strani kul opozicije, da biznisiramo / nerazumljivo/ in tako naprej. In glej ga zlomka, kako hitro se plošča obrne. Ampak, to so brez zvezne stvari, res brez zvezne. Najprej…

Zato prosim, da me ne motite! Bi pa tukaj izpostavil, ko smo mi bili kritični in spraševali kako bo deloval zakon, ki smo ga sprejeli 15. julija lansko leto: gre za Zakon o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Ta zakon je bil objavljen potem julija 24. lansko leto v Uradnem listu, veljavnost pa ima datum 8. 8. 2024. Mi smo bili kritični do tega, ker je bilo premalo finančnih sredstev, da bi ti ukrepi, ker namen tega zakona je dober. Danes je vsaka četrta postelja v domovih za starejše prazna. Zakaj? Ker ni kadrov. In zato beremo v medijih, seveda članke, ki imajo dobro dobro osnovo. Recimo, kako bo dolgotrajna oskrba zaživela v praksi, če pa kadra ni? Res, ta zakon, ki ga omenjam, mislim da je bilo zagotovljenih - državni sekretar bo točno vedel - okrog devet milijonov evrov, ampak če to recimo razdelimo tako po aritmetiki, na približno 120 domov za starejše, je to 75000 na dom. Kaj boste vi naredili s 75000 na dom za starejše? Upam, da bo kakšen učinek, ampak si enostavno ne predstavljam. Res je, da se te določbe pri nekaterih izvajalcih začnejo uveljavljati, so se začele uveljavljati s 1. januarjem 2025, zato zdaj še državnega sekretarja ne bom spraševal kakšni so učinki, če se že kaj vidi, če pa so rezultati že vidni, bom pa vesel kakršnegakoli odgovora. In zdaj, kaj pravi stroka, da ne bo samo opozicija tista grda? No, saj stroka ni grda, ampak stroka, stroka moramo poslušati, drugače smo nevedneži. Stroka pravi recimo takole: "Manj kot pol leta pred uveljavitvijo pravice dolgotrajne oskrbe vseh za uspešno uvedbo sistema potrebnih informacij še nimamo." - opozarjajo na Skupnosti socialnih zavodov, torej nimajo še vseh informacij. Prav tako še ni povsem jasne razmejitve med pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajno oskrbo. Za naše uporabnike še bolj ključno pa je to, da v tem trenutku ne vedo, koliko bodo sami stanovalci plačevali, poudarja sekretar skupnosti gospod Denis Sahernik. Ob tem se bojijo še, da bodo pravice iz zakona ostale mrtva črka na papirju, če ne bo ljudi, ki bi te storitve izvajali. Mi smo pričakovali, da bo plačna reforma ena od baje ključnih reform te koalicije toliko opevana, da bo dejansko naredila to, da bodo poklici, ki jih potrebujemo za izvajanje dolgotrajne oskrbe

In kot nadaljuje sekretar skupnosti, gospod Sahernik, najhujše težave so pri kadrih, kot so socialna oskrbovalka, bolničar negovalec, srednja medicinska sestra, dietni kuhar, vse to so profili, ki so nujno potrebni, da socialno varstveni zavod sploh deluje. Torej razprave o dostojanstvu človeka so gotovo potrebne in bi najbrž po moji oceni morale biti celo večkrat na dnevnem redu. In ko govorimo o dolgotrajni oskrbi govorimo o dostojanstvu človeka. Jaz samo želim, da bodo vse te napovedi, ki jih poslušamo s strani ministrstva, da bodo tudi meso postale, kot se reče. To bo dobro za naše državljane, za tiste, ki so res potrebni dolgotrajne oskrbe. Upam pa, da razumete, da opozicija ima dolžnost, da oblast sprašuje, nadzira in seveda, da tu pa tam da tudi kakšen predlog, res pa je, da v teh dobrih tisoč dnevih te vlade praktično nobeden od, praktično nobeden od predlogov opozicije ni bil upoštevan. Kar je pa po svoje zgodovinski dosežek v vsem tem obdobju samostojne Slovenije. Hvala lepa.

morda enkrat lahko malo bolj obsežne, če želite, tudi v okviru kakšnega poslanskega vprašanja, pač vam predočimo analizo učinkov kadrovskega zakona. da ne bom tukaj preveč zašel onstran naše teme. Zdaj, kar se tiče sredstev, ki jih namenjamo na Vladi, na resorju za kadre, za plače, seveda teh deset milijonov za kadrovske neplačne ukrepe niso edina sredstva. V lanskem letu je iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, tega 125. člena šlo več kot 20 milijonov za plače, in ker ste v Državnem zboru sprejeli naš predlog, decembra novele 125. člena bo v letošnjem letu dodatnih več kot 40 milijonov, predvidevamo, lahko pa bo ta številka zaradi učinkov plačne reforme še večja, šlo za plače v domovih, to pomeni do decembra. Od decembra naprej pa je zakon o dolgotrajni oskrbi tudi zelo jasno zapisan na ta način in to seveda sindikati so večkrat tudi med pogajanji od nas zahtevali in so zadovoljni z zagotovilom, da so vsi izdatki za plače v bistvu kriti iz financiranja zakona o dolgotrajni oskrbi, torej 40 milijonov do decembra iz 125. člena, lansko leto 2020 milijonov, od decembra naprej pa financiranje iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Zdaj, mogoče samo na splošno, pač, kar se tiče kadrov in plačne reforme, spet tukaj stopamo čez morda današnjo debato, ampak vendarle je potrebno tukaj reči, veste, da sem se je minister, tudi jaz sva se takoj odzvala na pisma, ki so prihajala pač ob pregledu prvih plačnih listin s strani nekaterih delavcev, sva šla tja, se želiva in bova še hodila se pogovoriti z ljudmi. Treba je videti, kaj se je zgodilo, če se kje ni, če se je kje pojavila kakšna nepravilnost, ki jo je treba odpraviti tukaj si ne zatiskamo oči, jo bomo popravili. Je pa vseeno treba reči, da pač po prvem mesecu celotne slike učinkov plačne reforme še nimamo. Zdaj se kaže, jo zelo pozorno spremljamo, tako resorno, kakor pač na ravni Vlade in ministrstva, ki je za to pristojno. In še enkrat, zagotavljam vam, ne bomo si zatiskali oči, če kaj ne štima, bomo storili vse, da se bo to pač popravilo. Kajti jasno je, da je cilj plačne reforme pač ureditev in zagotovitev, da bodo ta delovna mesta, ki jih tako potrebujemo pač privlačna za delavce. Hvala.

Starejši si zaslužijo več, je bilo rečeno s strani kolegice Furman in ne bi se mogla bolj strinjati, starejši si zaslužijo več, tako kot si tudi pacienti zaslužijo več. Ampak, če smo zjutraj s strani Poslanske skupine SDS poslušali njihovo nasprotovanje zdravstveni reformi, krepitvi javnega sistema za izboljšanje položaja pacientov, potem zdaj popoldan poslušamo njihovemu nasprotovanju krepitvi nove javne mreže dolgotrajne oskrbe. Če bi danes imeli na mizi predlog, ja, na isti seji. Ja, javna mreža dolgotrajne oskrbe, ja, nova, ali je že stara? Prosim, če me ne motite, lahko se zunaj dobiva, pa razpravljamo. Ja, nova javna mreža na ta način vzpostavljena, z enim zakonom in z enim prispevkom, z enim novim zavarovanjem proti kateremu ste. In ravno to moja glavna poanta. Če bi vi danes prišli s predlogom, da v sistem dolgotrajne oskrbe vključimo tudi upokojence kot oskrbovance družinskega člana, to je rešitev, ki jo v bistvu tudi mi pripravljamo v drugi noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi, - potem bi rekla, ja, poslancem SDS je mar za upokojence in z veseljem lahko ta predlog v ker se, kot rečeno, že o njem pogovarjamo in ga tudi nameravamo uveljaviti. Vendar ste pa zopet prišli z enim političnim pamfletom, ki nima nobene veze z dolgotrajno oskrbo in zopet odpirate temo prispevka, ki smo ga že v teh treh letih mandata večkrat prežvečili. Vi danes upokojencem prodajate zgodbico, da bi vaš sistem dolgotrajne oskrbe bil boljši, brez prispevka, brez sistemskega financiranja, kot pa je danes naš. Jaz se ne bom sploh spuščala v težave sistema, ker se, mislim, da obe dve dobro zavedava, kolegica Furman, če me poslušate. No, super, verjamem, da. Obe se dobro zavedava, da bi se vi soočali s podobnimi težavami, administrativnimi težavami, ker pač predlagate neke nove pristojnosti, naloge na uradnike, ki morajo pač začeti požirati vse vse te naloge in izdajati neke nove odločbe, izvajati nove postopke in pač to, ko vzpostaviš nov sistem, traja in seveda so administrativni zapleti. Prav tako bi se soočali s kadrovsko stisko. Kolega Horvat se je prej hvalil, kako so podelili koncesije domovom, ki imajo sedaj prazne postelje, ker se pač niso ukvarjali s kadrom. In prosim, če si nehamo zatiskati oči, da bi v naših, v naši vlogi se soočali s povsem enakimi težavami, s tem, da bi vi še vedno prodajali ljudem zgodbice, da bo vse to, kar potrebujemo, financiral proračun, evropska sredstva in nek neobstoječi fiktivni demografski sklad. Samo to je razlika danes, o kateri se pogovarjamo. Vi danes upokojencem prodajate zgodbo, da bi iz proračuna financirali pacientom zdravstveno oskrbo, da bi iz evropskih sredstev financirali pacientom zdravstveno oskrbo. Ne. Tako kot imamo zdravstveno zavarovanje, zdravstveno blagajno, bomo imeli po novem tudi blagajno za dolgotrajno oskrbo. Tako kot imamo pokojninsko blagajno, bomo imeli blagajno za dolgotrajno oskrbo. Ker proračun vsega tega ne prenese. In proračun smo v zadnjih letih še kako potrebovali za reševanje razno raznih kriz, za reševanje covidne krize, za reševanje energetske krize. Sedaj pa se še moramo ukvarjati z vojno. In pač neodgovorno je, da vas skrbi za starejše in da jim tu lažete, kako lahko poskrbite zanje v starosti brez sistemskega financiranja.

Najprej. Trdite, da bomo pobirali nek prispevek za storitve, ki jih ne bo. Ja, čisto možno je, da se bo nekje v nekaterih občinah zgodilo, da občine ne bodo morale poskrbeti za dovolj široko mrežo izvajalcev in da bo kdo moral počakati, da dobi storitev in ravno zato smo dali v zakon varovalko, da bodo vsi prejeli od 1. decembra 2025 naprej denarni prejemek. Lahko se bodo odločili za denarni prejemek in bodo sami s tem denarjem nekako poskrbeli zase. Se pravi, nikoli nikoli nismo govorili o tem, da bomo metali denar v neko blagajno in tega denarja ljudje ne bodo prejeli nazaj. To je ta varovalka, ki se je seveda zavedamo, ker tudi država ne more biti odgovorna, če recimo v neki občini občina ne bo zagotovila izvajalca za pomoč na domu. In prav je, da v tem primeru zavarovanec lahko dobi denarni prejemek in sam poskrbi za to, kar pač potrebuje. Kadrovska stiska ni idealna, ampak od kod mislite, da se bodo financirale plače? pač ne zdravstvena blagajna krije storitve, storitve pomenijo, da pač se plača tiste, ki jih izvajajo. In tako, kot so zdravstveni delavci plačani iz zdravstvene blagajne, bodo tudi zaposleni v domovih za starejše, tisti, ki bodo delali, pač zagotavljali oskrbo na domu in pa oskrbovalci družinskih članov bodo praktično financirani iz te blagajne, zato je tako ključno, da imamo ta prispevek. In glede na to, da vi niste poskrbeli za plače v javnem sektorju, smo mi vendarle to vzeli kot prioritetno reformo in res je, da so se plače izboljšale. In tu moram absolutno zavrniti zelo zavajajočo, tudi medijsko zavajajočo primerjavo plač iz decembra in januarja. Mislim, da je zelo nekorektno, da primerjaš plačo decembra, kjer imamo veliko praznikov, kjer so pač plače, zaradi nekih dodatkov višje, morda celo se izplačuje določene nagrade ob koncu leta. Neprimerno je primerjati decembrsko plačo z januarsko plačo. Če pa primerjamo recimo podatke, ki smo jih dobili iz ministrstva, so se pa januarske plače recimo januarja 2024 proti januarju 2025 dvignile in se še bodo dvigale, zaradi tega, ker plačna reforma je postopna in bodo ti dvigi se izvedli še tekom dveh let. dveh let. Najbolj pomembna stvar plačne reforme, je, da so v bistvu bruto plače boljše, kar pomeni, da bodo vsi ti zaposleni imeli dejansko tudi dostojne pokojnine ne pa, da bomo spet samo fokusirani na neto plače. Potem pa bomo imeli kup novih upokojencev pod pragom revščine, kar si ne želimo - pač stanje upokojencev je treba izboljšati. Tukaj ste navedli v tem svojem političnem pamfletu, da ta vlada samo ustvarja nove davčne obremenitve, kar ne drži. Smo uvedli kup nekih olajšav, uvedli smo olajšavo dohodnine za zaposlene do 29. leta starosti, sedaj subvencioniramo visoke cene omrežnine. Nova pokojninska reforma bo v bistvu uvedla nov zimski dodatek za upokojence. Torej, vedno gledamo na to, da izboljšamo položaj prebivalstva. In absolutno ne drži, da uvajamo nove davčne obremenitve. Navedli ste spet to prežvečeno zgodbo obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 evrov mesečno. danes smo marca 2025, mi smo ukinili dodatno zavarovanje julija 2023, takrat ko so zavarovalnice grozile, da bodo ta prispevek povišale za 10 evrov. Tako da je praktično ta vlada prihranila vsem že več kot 200 evrov. Ravno, zaradi tega, ker smo pač to preprečili, ta dvig vprašanja. Če bi zdaj že

ker je bila letna inflacija leta 2023, 7,4 odstotna, ampak spet ste, mislim, pozabili povedati, da se pokojnine usklajujejo tudi glede na rast povprečnih plač, ki pa so šle gor zaradi dobrega stanja, zaradi gospodarske rastit tako da so se v bistvu pokojnine rekordno uskladile in tudi se niti približno niso realno zmanjšale. Potem ste govorili, seveda ste zlorabili in vedno, ko govorimo o upokojencih, temo dodatkov za kulturnike, za kulturne pokojnine, govorite o kulturnih privilegirancih, pa pozabite. Povedati, ljudem, da boste zapravili s svojim svojo trmo glede tega neumnega referenduma, da boste zapravili več kot bi v 50 letih izplačali dodatkov. Povejte to upokojencem, no, da bomo šli na nek neumen referendum za to, da boste vi zapravili toliko denarja kot bi jih 50 let izplačevali izjemnim umetnikom v pokoju. In povejte še in prosim, da ste vi, da je vaša Vlada podelila največ teh dodatkov, ker mimogrede upokojenci, ti dodatki že obstajajo, to ni nič novega, s tem, da sedaj jih podeljuje Vlada in Vlada Janeza Janše jih je podelila največ, mi pa smo samo spremenili postopek, da bo to izvedla strokovna komisija na Ministrstvu za kulturo. vaše denarnice, vaša pokojninska blagajna ne bo nič zaradi tega oklestena, ker bo ta sredstva zagotavljalo Ministrstvo za kulturo, proračun, ne pa vaši prispevki iz pokojninske blagajne. Tako da, prosim vas, no, sploh ne bom. saj sem že večinoma povedala. Mogoče samo še za konec. Mi smo pred kratkim sprejeli prvo novelo zakona s prvo našo vladno novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, prihaja pa še ena novela, ki bo širša in ravno ta bo zajemala ta edini vaš smiselni predlog, s katerim se strinjamo, da bomo lahko omogočili tudi upokojencem, da skrbijo za svojega družinskega člana v okviru dolgotrajne oskrbe. danes ta seja šla ravno v tem, da želimo izboljšati položaj starejših, bi bila jaz zelo srečna. Ampak žal temu ni tako in seveda se mi zakon ne zdi primeren. Za nadaljnjo obravnavo.

natančno tja bo šel denar iz zbranega prispevka za dolgotrajno oskrbo v plače izvajalcev, ker celotna, tako rekoč celoten,

za storitve za dolgotrajno oskrbo. v plače bo, v plače bo šel ta denar. In če pogledamo z druge strani, kakšna je situacija danes. Predstavljajte si, da greste v bolnico in da plačate v bolnici več kakor težja je vaša bolezen. Če greste samo na to, da vam obrežejo prst, plačate malo manj, če imate poškodovano koleno, bi vam pa zaračunali, ne vem, nekaj 100 evrov ali pa 1000 evrov. No, tako je danes pravzaprav v domovih za starejše. Malo pretiravam, ampak ne toliko. Čim težjo vrsto oskrbe potrebujete, tem več plačate oskrbnine. In tako ne bo več od decembra letošnjega leta. Po zaslugi Zakona o dolgotrajni oskrbi in po zaslugi prispevka, ki bo omogočil, da se bo delo teh oskrbovalk plačalo iz zavarovanja. tako kot se plača delo medicinskih sester v zdravstvenem domu ali pa zdravnikov. Hvala. dala.